Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Samo još na početku da ponovim, dakle da možete planirati idući tjedan započeti ćemo u utorak. Imat ćemo glasovanje u 9 i nakon toga ako Vlada danas usvoji Zakon o izbornim jedinicama uvrstit ćemo ga u dnevni red i popodne odnosno odmah nakon što završi glasovanje raspraviti taj zakon, a u petak ćemo ponovo glasovati. Tako da si planirate. Znači utorak glasovanje i petak glasovanje.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 prođemo zahtjeve za stankom. Prva na redu poštovana kolegica Nemet, izvolite. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče sabora. Kolege i kolege, tražim stanku u ime Kluba zastupnika IDS-a u trajanju od 10 minuta. Ministarstvo u ovom prijedlogu zakona prepoznaje problematiku prekomjernog rasta turizma i kroz prijedlog zakona donosi mjere kojima bi se trebalo voditi kako bi svaka destinacija za sebe odlučivala o svom daljnjem turističkom razvoju. Zamisao je donekle dobra odnosno dobra je namjera jer jedinice lokalne samouprave trebaju imati mogućnosti i obveze očuvanja svog prostora i odabir strategije razvoja u smislu turizma, ali u praksi to neće dobro i učinkovito funkcionirati. Prijedlogom zakona predviđene su mjere koje ograničavaju se isključivo na razinu lokalne i regionalne samouprave dok o mjerama na nacionalnoj razini ni riječi odnosno nedostaju jasno definirani zadaci koji će predstavljati obvezu i samoj državi. Ministarstvo turizma i sporta treba se aktivnije uključiti u ovu problematiku i npr. biti koordinator nizu drugih ministarstava prvenstveno Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva kako bi izmjenama i usklađivanjem svojih zakona, propisa i pravilnika pratili buduće planove destinacija. Bojimo se da će nerijetko i neizostavno dolaziti do nesrazmjera i kolizije između želja i mogućnosti pa će se dio tih zakonskih odredbi pokazati kao mrtvo slovo na papiru. Hvala.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 Ovaj zakon je povratak u socijalizam. Nigdje na svijetu, nigdje na svijetu nemate Zakon o turizmu. Vjerovali ili ne. Ne postoji država uređena, država demokratske civilizacijske tekovine koja ima Zakon o turizmu, a Hrvatska ga uvodi ovdje. Bit će zanimljivo pitati ministricu iz kojih razloga, je li možda riječ o nekim novim uhljebljenjima prije izbora, ne znamo. Dakle, ovo je defektan zakon koji ne ide u pravcu održivog turizma. Unaprjeđenje se događa pazite jedino, jedino ako država tu nešto odradi, a znamo kako kakav je država upravitelj. Dakle, turistička zajednica radi projekt razvoja, nositelj je turistička zajednica, grad, općina, županija. Prema Članku 34. ovog prijedloga zakona projekti od posebnog značaja za razvoj destinacije mogu nositi samo javni sektor opet lokalna samouprava, županija, javne ustanove. Zar nije ovo povratak u socijalizam, pa gdje su vam poduzetnici? Dakle, ajmo biti plastični. Ja sad imam 3 miliona eura i želim ih investirati u selo, napraviti jedan kvalitetan projekt na selu, oživjeti selo. I onda mi dođe država i kaže, ali ne ti si privatnik, ne možeš ići u ovu priču jer si privatnik. Mi znamo kako treba vladati, mi imamo svoju šapu koju stavljamo je li i nad ovaj zakon i da kontroliramo sve one koje treba iskontrolirati. A nama u Klubu MOST-a je važno očuvanje prostora, zaštiti obiteljski smještaj, priča apartmanizacije o tome nitko nije govorio. Ovaj zakon to ne radi. Ovaj zakon će napraviti nered u turizmu. Stanka je odobrena, no imamo dvije povrede Poslovnika. Prvi je kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora naravno Članak 238., kolega Miletić obmanjuje javnost. Kolega Miletić očito nije niti pročitao zakon. Kolega Miletić misli da se red može uvesti, čime, vikom u saboru? Može se uvesti zakonima, a jedini koji će nas vratiti u socijalizam i napraviti defektnu državu odnosno koji to nastoji napraviti je MOST. Kad bi došao MOST na vlast, e onda bi imali defektnu državu, imali bi pravi socijalizam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović ovo je bila replika, ne povreda Poslovnika pa dobivate opomenu. Kolega Franković, izvolite. **Franković, dakle poštovani kolega Miletić ne znam koliko godina ste vi proveli radeći u turizmu, ne znam jeste li ikad radili u turizmu da bi ovdje nama držali predavanje o tome kako i na koji način upravljat turizmom i turističkom destinacijom. I da, jedinice lokalne samouprave regionalnih država moraju imati alat za ograničit određenu vrstu djelatnosti. To moraju ako želimo biti održivi, ako želimo propagirati državni turizam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam kolega Franković, ovo je isto tako bila replika dobivate opomenu. Javio se sada i kolega Krstulović Opara, izvolite. hvala vam lijepa. relikt komunističkog doba. Pa kako ćete regulirat najvažniju gospodarsku granu u RH nego zakonski donošeno na transparentan način ovdje. I za završetak, OECD,

isto tako replika. Postoji mogućnost da ove stavove sve iznesete kroz replike, kroz izlaganja, nije nužno da se koristi povreda poslovnika, dakle isto tako opomena. Kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Marko vrijeđanje zastupnika. Kolegu Miletića i Most očito muči da je ovo moderan zakon koji je u skladu i sa UN-ovim održivim ciljevima koji želi, došli smo do granice kapaciteta, muče vas uspjesi ove Vlade, muče vas da imamo 18 milijuna noćenja, ovaj dolazak, 100 milijuna noćenja i da želimo sada napraviti održivi, održiviji pristup turizmu, a ovaj zakon u skladu sa i UN-ovim pravilima ide u tom smjeru. **Jandroković, Gordan Javio se sad kolega Petrov, izvolite. ako je Zakon o turizmu taj koji će sačuvat i jedini koji će sačuvat turizam to znači da turizam niste čuvali do sada jer dosada nije bilo toga Zakona o turizmu, pa samom sebi uskačete u usta.

Kolegice i kolege, dakle imamo sada zahtjeve za stankom, pa nakon toga kreće rasprava, sada se ponovo počela voditi rasprava kroz povrede poslovnika i to sad svaki dan imamo istu situaciju, ja vas pozivam da od toga odustanemo, međutim kolega Franković ima i dalje povredu poslovnika, pa izvolite. Za razliku od vas kolega Petrov, 238. članak, nisam pobjegao iz svoga grada radi bolje sinekure, vi ste 2.g. bili gradonačelnik i ja sam 6 i po godina uspješni gradonačelnik grada Dubrovnika. Bio sam 8.g. direktor ACI Marine Dubrovnik i 7 nagrada za najbolju Marinu u Hrvatskoj. Prije toga sam u Generalturistu 10.g. radio, počeo od nošenja kufera do direktora, Poslovnice direktora regije, dakle itekako imam što reći o turizmu

Evo povrijeđen je čl. 238., dakle vrijeđaju nas upravo oni koji nemaju pojma o turizmu, koji ne žive turizam, imaju neutemeljene populističke floskule i nemaju uopće ozbiljni multidisciplinarni pristup upravo o Zakonu o turizmu. Ovo je sjajna prilika da se zako…, kad, kad se zakon donose da se upravo županijama i gradovima i općinama

povrijeđen je čl. 238., kolega Frankoviću da, vi ste bili upraviltej ACI Marine gdje vas je smjestio SDP, da, tu ste u HDZ-u. Ja nisam nigdje pobjegao, dapače ja sam preuzimao više dužnosti, bio potpredsjednik u Vladi i predsjednik sabora, mislim da je to ipak veća odgovornost od mjesta gradonačelnika. I da, mi želimo unaprijediti turizam i turističku djelatnost, al ne na način na koji vi radite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa kolega Petrov, dobivate i vi drugu opomenu. Sada nastavljamo dalje, sada će stanku obrazložiti kolega Hajdaš Dončić, izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam lijepo predsjedniče sabora, dakle tražim stanku u ime Kluba SDP-a, tema je naravno Zakon o turizmu. Znači prvo metodološki moramo neke stvari raščlaniti, a to je da turizam nije gospodarska grana nego je amalgam gospodarskih grana, toliko za početak. A onda temeljno pitanje Zakona o turizmu je zapravo odgovor da li mi želimo imati moderne turističke destinacije gdje ekonomski tj. gospodarski razvoj, a ne rast ovisi o lokalnoj zajednici i gdje je lokalna zajednica temeljno involvirana u sve segmente, dakle razvoja koji se tiču destinacije ili ćemo ovaj zakon gledat kako ga ja gledam, a gledam ga kao jedan lobistički skup od kojeg će koristi isključivo imati privatne konzalting agencije koje rade u turizmu jer pazite, nakon 6 povjerenstava koja se ovim zakonom osnivaju, nakon 6 savjeta, nakon pojmova koji su 20.g. kasnije uključeni u turizam, kao što su satelitska bilanca, održivost,…/Govornik se ne razumije./…, pa onda 6 pravilnika koje ministrica mora upisati ili napisati u roku od 6 mjeseci, znate koji će, znate koji će vam bit odgovor, da će slijedećih 5. do 6.g. privatne konzalting agencije, tvrtke koje se bave turizmom isključivo pisati strategije, zajednička, zajedničke planove, zajednički plan kako razvijat destinaciju da uopće nismo definirali što je to turistička destinacija jel da budem još malo precizniji, definirali smo ju na totalno arhaičan način. Nadalje, najveći treš zakona je

Idemo dalje, kolega Bajs izvolite. **Bajs, Damir (Fokus)** Ovaj zakon treba dati odgovor kuda ide hrvatski turizam. Ove godine su se postavila neka pitanja, a to je da imamo veći broj turista, veći broj noćenja a kada pitate Ministarstvo financija onda oni kažu da Hrvatska ima manje izdanih računa sa 20% više prihoda, to znači u prijevodu da turisti koji dolaze u Hrvatsku u većem broju manje koriste usluge hrvatskog turizma i svega što je vezano uz turizam, a jedino inflacija je pogurala ovu godinu. Također postavlja se i drugo pitanje, a to je da imamo trend smanjenja korištenja kapaciteta i to gotovo za 15%. u trenutku kada zapravo bi trebali imati upravo obrtan trend što propisuje Strategija hrvatskog turizma. Također naša konkurencija je napravila ove godine veliki iskorak i mi ne smijemo tu stajati, moramo pogledati šta oni rade. Dakle, ovaj zakon bi trebao dati odgovor na ta pitanja. Također kad govorimo o tome onda ću naglasiti da kontinentalni turizam je ove godine bio izvrstan, znači imao je bolju popunjenost više korištenja kapaciteta i više prihoda, ali moramo se upitati da li ministarstvo podupire taj kontinentalni turizam? Naime, europski natječaj za sredstva koja su vezana uz korištenje kapaciteta i investicije na kontinentu zapravo već kasni godinu dana, niz projekta koji su pripremljeni ne dešavaju se na kontinentu. I stoga tako Terme Bjelovar ili recimo primjerice investicija u Daruvaru u Daruvarskim toplicama stoji. Želimo znati zbog čega to stoji ako su novci na raspolaganju, projekti na stolu i zbog čega se to ne napravi kako treba, a to je razdijeli novce onima koji su već uložili puno novaca u nove kapacitete na kontinentu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Stanka je odobrena. Kolega Hrebak izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, uvažena ministrice. Tražim stanku od 10 minuta u ime kluba HSLS-a i nezavisnog zastupnika Bileka. Naime, ja se nadam da će danas ovaj zakon je iznimno važan, turizam kao grana čini 20% praktički ukupnih prihoda budžeta RH, nadam se da ćemo danas tijekom rasprave o ovom zakonu razgovarati, raspravljati lišeni bilo kakvih ideoloških komponenti i da ćemo doista razgovarati na nekoj stručnoj razini. Turizam je izuzetno važan i mi se danas nalazimo na jednoj prekretnici, mi realno gledajući sa brojkama više ne možemo nešto posebno postići i ne može ne znam nekoliko milijuna turista više doći u Hrvatsku jer po postojećim okolnostima mi na to možemo računati samo ako gledamo Jadran. Ovaj zakon je po meni jako važan i po prvi put se spominje i ozbiljnije naznake su da se ide i u smjeru i razvijanju kantonalnog turizma RH, dobro je u zakonu to što se velika ovlast prebacuje i na gradove i na općine kao dionike koji će isto zajedno sa nacionalnom razinom razvijati i kontinentalni turizam. U kontinentalnom turizmu upravo vidim jednu veliku mogućnost za napredak i sve to se događa upravo sada, dakle jedan ovakav zakon koji može riješiti mnoge probleme u turizmu, ali može odrediti i turizam u idućih nekoliko godina i sve se to događa upravo kao što je kolega Bajs rekao u trenutku kada imamo najveće investicije u turističku javnu turističku infrastrukturu, pa i privatnu dijelom u RH u zadnjih 30 godina. Dakle, danas je ovaj zakon baš zbog toga izuzetno važan jer s jedne strane imamo ulaganje u infrastrukturu, s druge strane postavljamo određeni zakonodavni okvir i postavljamo u biti što mi želimo kako mi u biti želimo i kako mi vidimo turizam u sljedećih 10 godina da on bude održiv

razjasnimo i slažem se sa kolegom Hrebakom da danas treba razgovarat na jednoj drugoj razini, a ne izbacivati kojekakve parole turističke od onih koji možda u turizmu znaju toliko što su bili putovali pa na taj način gledaju iz svog smjera što bi trebalo i kako bi trebalo. Dakle, mi smo u trenutku važnom iskoraku europskom, svjetskom iskoraku sa ovim zakonom. Kao što su već neki danas spomenuli hrvatski turizam treba ovaj zakon nakon što je, nakon što smo izglasali u HS-u Strategiju razvoja do 2030., nakon što smo usvojili Nacionalni plan do 2027. koji kroz upravo kroz Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. kaže da nam fali još jedan iskorak, a to je upravo Zakon o turizmu koji će regulirat upravo strategiju i nacionalni plan na način da mu da alate. Mi do sada imali smo turističke zajednice koje su trebale upravljati destinacijom, međutim nisu imali alate. Ovime ministarstvo i sva tijela dobivaju alate za upravljanje. Isto tako bitan je plan koji će se usvajati na razini lokalne samouprave, neko je govorio da će opet lokalni šerifi dobivati na nečemu. Neće dobivati na ničemu nego će jedinice lokalne samouprave ili regionalne usvajati planove, dakle razvoja na jednom području, dat će se mogućnost na najnižim razinama da se raspravlja o onom što će se događat u određenoj sredini. Prema tome, Hvala vam./… Stanka je odobrena. Kolega Dretar izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa. Poštovane i kolegice i kolege, poštovana gospođo ministrice sa suradnicima. Eto tražim stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta da ukažemo na neke nelogičnosti. Suglasan sam da danas ne treba političkih kako je poštovani kolega Cappelli rekao nego utemeljeno raspravljati o Zakonu o turizmu koji je nužno potreban hrvatskom turizmu bez daljnjega jel znamo i sami da je on nažalost najvažnija privredna odnosno gospodarska grana Hrvatske, na tome trebamo raditi. U samom zakonu kao prvo primjećujemo ponovno stavljanje turizma pod političku kontrolu, pod osvajanjem tj. osnivanjem Vijeća za upravljanje razvoja turizma koje je isključivo političko tijelo i kao takvo sasvim sigurno će djelovati. Druga nelogičnost odnosno neprovedivost ovog zakona je ogroman teret koji se stavlja na turističke zajednice od izrade indeksa turističke razvijenosti, pokazatelja održivosti destinacija i samog upravljanja destinacijom, a opet je turistička zajednica naravno kada napravi sve te dokumente, isključivo i jedino ovisna o određenom vijeću, jedinici lokalne samouprave, općinskom, gradskom, županijskoj, koji će odrediti što tu valja, što ne valja. Jedan vrlo bitan dio zakona su i državne potpore, koje apsolutno treba pozdraviti, naročito kada su u svrsi aktiviranja neaktivne imovine u vlasništvu RH, no dozvolite da podsjetim izvješće državnih revizora koji su rekli da Hrvatska ima gotovo 350 tisuća nekretnina koje su šume, vodne građevine, turistička građevinska zemljišta, itd., itd., ali po zaključku revizora, Registar državne imovine jest potpuno nefunkcionalan jer za većinu tih nekretnina nisu dostavljeni podaci o njihovoj vrijednosti niti o korisnoj neto površini. Dakle cijeli taj dio zakona koji leži na Registru državne imovine je u principu u potpunosti neprovediv jer je sam Registar nefunkcionalan. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedavajući. Tražim stanku u ime Kluba Možemo! u trajanju od 10 minuta da bismo još jednom upozorili na ovaj Zakon koji načelno ima dobre želje i navodno nam treba osigurati održivi turizam, očuvanje resursa, kvalitetu života lokalnog stanovništva, ali sadržaj ne prati navedene najave. Cijeli tekst zakona, za početak je pisan je užasno nejasno, to ćemo vam citirati u ime kluba, nedorečen je, preopćenit je, fale najosnovnije definicije, čitav niz pa i onih najvažnijih odredbi poziva se na pravilnike koji će tek biti doneseni, na temelju vrijednosti indikatora koje ćemo tek odrediti, metodologijom koju još nismo definirali. Istodobno, glavna se uloga u planiranju tog nedefiniranog održivog turizma daju u ruke turističkim zajednicama, pri čemu se zanemaruje činjenica da turističke zajednice malih općina i gradova nemaju kapaciteta da te vizije i planove iznjedre. Mislim, nema očito niti ovo Ministarstvo, pa kako bi imale turističke zajednice? No, imate kapaciteta da nastavite voditi ovu zemlju u daljnjem smjeru monokulture ranjivog sezonalnog turizma. Članci kojima planirate nagraditi investitore kroz 10 godina oslobađanjem poreza na dobit, neovisno o tome gdje investiraju, neovisno o tome u što investiraju, što u praksi znači da ćete nagrađivati izgradnju dodatnih apartmana tamo gdje apartmana ima više nego ljudi, gdje nema kanalizacije, gdje ljudi sebi ne mogu priuštiti stan, to znači da ćete nagraditi investitor Lungomare oslobađanjem 10 godina poreza na dobit, nagrađivat ćete one koji će preostale prazne državne prostore ispuniti turističkim aktivnosti, u zemlju u kojoj si ljudi ne mogu priuštiti stan i gdje nema nikakvih drugih aktivnosti u gradovima osim restorana, kafana i suvenirnica. Dakle vodite nas u daljnju apartmanizaciju i gentrifikaciju. **Jandroković, Stanka je odobrena. Imamo povredu Poslovnika, kolega Šašlin, izvolite. Plan upravljanja će dozvoliti lokalnoj samoupravi upravo da spriječi ovo što vi govorite, upravo da spriječi bujanje apartmanizacije, ako to lokalna sredina želi. Ako ne želi, to je njihova stvar, međutim, jedinice lokalne samouprave imaju tu mogućnost u gradskih vijećima, ja sam to napomenuo u svojoj raspravi, a ne lokalni šerifi, kao što vi to hoćete dokazati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kolega Cappelli, ovo je bila replika čista kao suza pa dobivate opomenu. vi. **Kekin, Ivana (NL)** Dakle kad smo već počeli, kolega Cappelli, to da ste vi dali lokalnim jedinicama da one mogu, ali ne moraju u praksi znači … .../Upadica: Kolegice Kekin, morate spomenuti članak./... 238, pardon. Dakle to u praksi znači da će, ako jedna općina donese da ne može se, a druga ne donese, donese, da će u prvoj jedan moći zaraditi 300 eura po apartmanu dnevno, u drugoj neće. Čik pogodi tko će dobit iduće izbore i na koji način će se regulirati daljnja apartmanizacija. Kolegice Kekin, dobivate opomenu, isto tako je bila replika. Kolegice Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Tražim stanku u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta da bismo upravo upozorili na ovaj aspekt ovog kvaziafirmativnog zakona koji načelno želi spriječiti ogromnu devastaciju hrvatske monokulturom turizma koja nas je unazadila nekoliko desetljeća jer niti jedna razvijena zemlja u Europi ne temelji svoj rast na turizmu niti ima 20% BDP-a u turizmu, ali se u zakonu vrlo jasno, kolega Cappelli, govori, da će on zapravo osigurati novo ziđanje pa tako imate čl. 35, ulaganja u strukture i kvalitete smještajnih, ugostiteljskih, sportsko-rekreativnih, zabavnih i ostalih kapaciteta, pa dakle dalje imate ulaganje u nautički i čarter turizam utemeljen na očuvanju okoliša, pazite vi ove oksimorone, na koji način to čarter turizam može pridonijeti očuvanju okoliša, još nismo shvatili, ali ono što je najgore, vi ćete za to daljnje ziđanje osloboditi poduzetnike poreza poreza na dodanu vrijednost na 10 godina gdje je PDV u našoj zemlji najniži od svjetski preporučene stope. Znači svjetski je preporučena stopa na kapital je 15%, mi smo sad velikodušno digli porez sa 10 na 12%, u nekim segmentima nešto malo više, ali mi u principu imamo najniže poreze na kapital u Europi i vi ćete sad omogućiti daljnje uništavanje i ekološko, daljnje ugrožavanje bilo kakve održivosti, a za to će oni koji to čine dobivati poticaje. I ovaj Zakon samo ima jedan cilj, a to je da lijepim epitetima prikrije dalju devastaciju … Hvala g. predsjedniče, povreda čl. 238, obmanjivanje javnosti. Kolegice iz oporbe stalno ističu da je problem da ovaj Zakon daje ustvari prevelike ovlasti jedinicama lokalne samouprave pa ja vas pitam gospodo, pa upravo vi se zalažete za decentralizaciju, ovo vam je najbolji oblik, primjer decentralizacije. Pa tko bolje zna što je potrebno jednoj lokalnoj jedinici odnosno destinaciji od zajednice. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika, tako da dobivate opomenu. Sada se javlja kolegica Peović, izvolite. 238. Pa s obzirom da je kolega reagirao na moje izlaganje ja uopće nisam govorila o decentralizaciji. Ono što vam je sasvim irelevantno je da li je riječ o decentralizaciji ili centralizaciji kad donosite zakone koji omogućavaju daljnju devastaciju i obale i cijele Hrvatske. Znači potpuno irelevantno. Vi ćete uvijek naći neke apologete tržišnog kapitalizma, fundamentaliste tržišne koje smo imali ovdje prilike čuti. Ima ih čak i gorih od HDZ-a u ovom Saboru

Da se vratimo, evo tražim stanku u ime kluba Centra i GLAS-a da se malo konzultiramo i stanemo na balon oko ovog zakona. svjesni smo da je turizam neosporno trenutno najvažnija gospodarska grana u Hrvatskoj, ali možda u tome i jest problem što je najvažnija grana. 20% BDP-a. Neki se možda hvale time, ali nije za pohvalit Dakle, opasnost oslanjanja isključivo na jednu industriju je zapravo opasnost za razvoj Hrvatske. Zakon predviđa složene mehanizme donošenja planova, propisivanja mjera u turizmu. Prvo moramo obuhvatiti i prikupiti razne podatke, provesti složene procese usklađivanja raznih dionika da bi donijeli uopće te planove planove upravljanja destinacijom, propisali maksimalna opterećenja i slično. Da ovaj zakon recimo se donosi u Švicarskoj možda bi mogli biti i optimistični da će se neke dobre stvari iz ovoga i provesti. Međutim, kako živimo u državi koja ima problema sa neefikasnom državnom upravom i koja ima problema sa više od 3 stotina turističkih zajednica koje zapravo služe za zapošljavanje nezapošljivih kadrova koje tamo smješta vladajuća stranka, dakle ne vidimo ni namjeru rekonstrukcije tog cijelog sustava turističkih zajednica, ujedinjavanja, okrupnjavanja, je li već ih i dalje imamo više od 300. Dakle, uzimajući u obzir i složenost ovog procesa koji su propisani opće poznatu tu neefikasnost jedini koji će iz ovoga profitirati kako je i sam kolega rekao čini se da su oni kojima je biznis izrada zaista studija koja je nakon ovog zakona slijede u golemom broju.

Poštovane zastupnice i zastupnici nastavljamo sa radom. Pozivam sada poštovanu ministricu turizma i sporta Nikolinu Brnjac da predstavi prijedlog Zakona o turizmu. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Iznimna mi je čast danas pre vama predstaviti prijedlog Zakona o turizmu prvog krovnog Zakona o turizmu u RH. Zakonodavni okvir u kojem se odvija turistička aktivnost je jako široka, a osim turističkih propisa na razvoj turizma veliki utjecaj imaju brojni drugi propisi. No ne postoji propis koji bi osigurao učinkovito provođenje turističke politike i usmjeravanje razvoja turizma u smjeru održivosti. Ovim prijedlogom se ne ukidaju postojeći zakoni već se ovaj zakon, postoji krovni zakon, zakon koji postavlja sveobuhvatni okvir i temelj za daljnji razvoj turizma. Ono što smo uočili već početkom mandata ove Vlade je da se do sada turizam događao i razvijao vođen isključivo gospodarskim interesima. I brojne destinacije su već postale ugrožene prekomjernim turizmom. Stoga smo započeli sveobuhvatnu reformu upravljanja razvojem turizma. Samu reformu, ali i jasnu opredijeljenost za održivost i to i društvenu i ekološku i gospodarsku. Opisali smo na Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, a na taj način smo i osigurali sredstva za njezinu provedbu kako ne bi sve ostalo mrtvo slovo na papiru kao do sad. Prvi korak u provedbi reforme bio je donošenje Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine. Strategijom smo definirali viziju razvoja hrvatskog turizma i 4 strateška cilja, a konkretne mjere i aktivnosti za njezinu provedbu opisali smo u Nacionalnom planu održivog turizma do 2027. Kako sam i tada naglasila Strategija razvoja održivog turizma do tridesete stavlja naglasak na očuvanje resursa uvažavajući pritom potrebe razvoja turističkog sektora posjetitelja, ali i lokalnog stanovništva. I zato smo u Strategiji poseban fokus stavili upravo na ljude i to na zaposlenike u sektoru, na lokalnu zajednicu i na turiste. Od posebne je važnosti naš nacionalni identitet, ali i za pozicioniranje Hrvatske kao autentične destinacije kako ćemo interpretirati svoju kulturnu i povijesnu baštinu, kako ćemo sačuvati stare gradske jezgre od devastacije, kako ćemo upravljati prostorom i tokovima turista. I ono najvažnije kako ćemo zadržati domaće ljude na kvalitetnim, sigurnim i dobro plaćenim radnim mjestima, te osigurati i mogućnost stanovanja i kvalitetan život. Kako bi se osigurala provedba predviđenih mjera i aktivnosti osigurali smo 1,3 milijarde eura bespovratnih sredstava za Sektor turizma, a projekti koji će se njima financirati doprinijet će rješavanju osnovnih izazova sa kojima se turizam susreće, a to je sezonalnost i neravnomjerna teritorijalna raspoređenost turizma. I konačno važan preduvjet za ostvarenje strateških ciljeva je i stvaranje učinkovitog zakonodavnog okvira koji će definirati alate za upravljanje razvojem turizma na temelju jasnih i egzaktnih podataka. Predloženi Zakon o turizmu uređuje sustav turizma, upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti, osiguravanje održivosti, sustav prikupljanja, praćenja i analize podataka, sustav upravljanja destinacijom, sektorski i specifičan sustav poticaja praćenja i analize ulaganja u turizmu. Cilj ovog zakona je osiguravanje pretpostavki za upravljanje i razvojem turizma u smjeru održivosti vezano uz korištenje i turističku valorizaciju prostora, prirodnih, društvenih i gospodarskih resursa, kulturne baštine do unapređenja uvjeta života lokalnog stanovništva i boravka turista u samoj destinaciji. U izradu Prijedloga zakona o turizmu uključili smo sve relevantne dionike od predstavnika strukovnih udruženja, predstavnika akademske zajednice, predstavnike gradova, općina, županija i to kako kroz formalno uključivanje u radnu skupinu za izradu zakona, ali i kroz ciljana fokusirana predstavljanja te brojne komentare i prijedloge koje smo primili tijekom savjetovanja, ali i nakon njega. Izuzetno sam ponosna na činjenicu kako su svi dionici pozdravili donošenje ovog zakona i prepoznali kako je ovo pravi put za osiguravanje održivosti. Ključne stvari koji ovaj zakon donosi su, jasno se definira sustav turizma koji čine destinacija, djelatnosti i usluge u turizmu te sami dionici. Definiran je institucionalni okvir za upravljanje razvojem turizma, a čini ga ministarstvo kao nositelj turističke politike, vijeće za upravljanje razvojem turizma, sustav turističkih zajednica te znanstveni i stručni savjet. Uspostavlja se okvir za prikupljanje, praćenje, analizu podataka kroz alate za praćenje i osiguravanje razvoja turizma i to kroz indeks turističke razvijenosti i pokazatelje održivosti destinacija. Kao alati za osiguravanje održivosti definiraju se satelitski račun turizma, sustav satelitskih računa održivog turizma, izračun prihodnog kapaciteta i integrirani informacijski sustav turizma. Uspostavlja se i sustav upravljanja destinacijom koji čine turističke zajednice, a osniva se nacionalna i regionalna koordinacija predsjednika turističkih zajednica. Daju se nove uloge turističkim zajednicama i ovlasti općinama, gradovima i županijama u upravljanju destinacijama. Uređuju se potpore i poticaji u turizmu, a stvara se i zakonski temelj za donošenje sektorski specifičnog programa poticaja namijenjenim djelatnostima u turizmu i ekosustava turizma. Osim toga, uređuje se i provedba zakona te definira nadzor nad njegovom provedbom. Zakon predviđa i donošenje 5 pravilnika i jedne uredbe. Što to stvarno znači i što će se s ovim zakonom postići? Kao prvo, zakon definira sustav i to destinaciju djelatnosti i uslugu u turizmu te dionike. Po prvi puta se definiraju elementi destinacije što je temeljni preduvjet za upravljanje razvojem destinacije. Zatim definira institucionalni okvir za upravljanje razvojem i to na način da je ministarstvo nositelj turističke politike, a za upravljanje destinacijom i marketing je zadužen sustav turističkih zajednica. Osniva se vijeće za upravljanje razvojem turizma. Tijelo koje se osniva radi učinkovitijeg planiranja i provedbe turističkih politika u smislu koordinacije među tijelima i pravovremene koordinacije vezano uz izazove s kojima se turizam susreće, a u nadležnosti su drugih ministarstava. Također, vijeće može raspravljati kako bi se koordinirao odgovor na izazove koji su posljedica turističke aktivnosti, a imaju implikaciju i na ostale resore. Osniva se znanstveni i stručni savjet kojeg čine predstavnici akademske zajednice, strukovnih udruga i cehova, poslodavaca, a zadaća im je predlaganje mjera koje će doprinijeti održivom razvoju turizma. Kao važan dio institucionalnog okvira jasno se definira uloga turističkih zajednica u upravljanju razvojem što je daljnji korak u njihovoj transformaciji u DMO. Kao treće, uvode se alati za praćenje razvoja kroz okvir za prikupljanje, praćenje, analizu podataka i to indeks turističke razvijenosti i pokazatelj održivosti destinacije. Indeks turističke razvijenosti je alat koji već koristimo u praksi za donošenje pojedinih odluka, a govori o turističkoj aktivnosti u pojedinom gradu, općini ili županiji. Može biti od 1 do 4 pri čemu 0 znači da nema turističke aktivnosti. Indeks turističke razvijenosti 1 znači da se radi o destinaciji s visoko razvijenom turističkom djelatnosti. Računa se na temelju statističkih podataka o turističkom prometu, smještajnim kapacitetima i broju zaposlenih u turizmu. Važan je za primjenu ovog zakona jer upravo temeljem stupnja razvijenosti turističke i indeksa turističke razvijenosti pokazuje i propisuju obveze temeljem ovog zakona. Pokazatelj je održivosti destinacije. Mjere utjecaj turizma na gospodarske, društvene, okolišne i prostorne aspekte održivosti destinacije i jasan su nam pokazatelj gdje je potrebno uložiti dodatne napore kako bi sama destinacija bila održiva. Pokazatelji održivosti destinacije dat će jasnu sliku o tome ide li destinacija prema održivosti i gdje su potencijalne mogućnosti za poboljšanje. Svi podaci prikupljeni kroz izračune satelitskih računa održivog turizma, pokazatelj održivosti i svi ostali podaci o turističkom prometu kroz informacijski sustav će biti javno dostupni podaci što će osigurati upravljanje razvojem na temelju podataka, ali i poduzetnicima osigurati informacije za donošenje njihovih poslovnih odluka. Četvrto, kao alati za osiguravanje održivosti definira se satelitski račun turizma, sustav satelitskih računa održivog turizma, izračun prihvatnog kapaciteta i integrirani informaciji sustav turizma. Satelitski račun turizma dakle računa ekonomski utjecaj turizma na druge sektore u ekosustavu turizma. Izračun je dio službene statistike i izrađuje ga Državni zavod za statistiku svake 2 godine. Novim zakonom idemo i korak dalje. Uspostavlja se sustav satelitskih računa održivog turizma za praćenje društvenih, okolišnih i gospodarskih učinaka turizma. Metodologija za izračun je izrađena na temelju EU metodološkog okvira, a Hrvatska je upravo među prvim članicama EU koja je krenula u smjeru sagledavanja svih učinaka turizma na lokalno stanovništvo, na okoliš i na prostor, pa i onih negativnih i to na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Peto, zakonom se osigurava sustav upravljanja destinacijom, ali i uspostavljaju se alati za upravljanje razvojem turizma u destinaciji. Daju se nove uloge turističkim zajednicama i ovlasti općinama, gradovima i županijama u upravljanju destinacijama. Kako bi se unaprijedila učinkovitost upravljanje destinacijom, ali i vertikalna i horizontalna suradnja turističkih zajednica osniva se upravo zato nacionalna i regionalna koordinacija predsjednika turističkih zajednica, a znamo da su to gradonačelnici, načelnici i župani. Članovi koordinacija su općinski načelnici i župani, gradonačelnici koji su i nositelji izvršne vlasti u svojim jedinicama, a ujedno i predsjednici turističkih zajednica. Upravo oni su ti koji povezuju strateške odrednice svoje destinacije s upravljanjem i razvojem turizma i oni najbolje znaju koje su im potrebi, potrebe i koje su im mogućnosti. Često koristim naziv upravljanje destinacijom, pa ću detaljnije pojasniti što to ustvari znači. Upravljanje razvojem provodi se kroz koordinaciju svih dionika i izradu planova upravljanja destinacijom, te razvoj turističkih proizvoda. Upravljanje destinacijom uključuje i izradu plana upravljanja, planovi upravljanja destinacijom su planski dokumenti koje izrađuje turistička zajednica, ali uz sudjelovanje svih dionika, predstavnika JLPS, javnih ustanova, parkova prirode, muzeja, poduzetnika, nadležnih tijela za prostorno planiranje, zdravstvo, kulturu i svih drugih dionika važnih za razvoj turizma u destinaciji. Plan upravljanja mora biti u skladu sa svim strateškim dokumentima, nacionalnim, ali i lokalnim i regionalnim, sa prostornim planovima, planom upravljanja kulturnim dobrima i drugim planovima i propisima. On je pregled stanja u destinaciji, resursa, potencijala, pokazatelja održivosti destinacije, a sadrži prijedlog smjernica i preporuka za razvoj i unaprjeđenje same destinacije. Može ga donijeti jedna JLPRS, ali i više njih zajedno i donosi se na lokalnoj razini i na razini županija. Procedura donošenja osigurava maksimalnu uključenost lokalne zajednice jer je upravo kvaliteta života lokalnog stanovništva i zadovoljstvo razvojem turizma najvažnija. Interes lokalne zajednice se upravo osigurava kroz aktivno sudjelovanje u izradi plana upravljanja, kroz obvezu objave nacrta plana u javnom savjetovanju. Plan upravljanja u JLPRS ITR 1 i 2 mora se temeljiti na izračunu prihvatnih kapaciteta. Prihvatni kapacitet destinacije je broj turista koji mogu posjetiti turističku destinaciju u isto vrijeme bez neprihvatljivih poremećaja i opterećenja postojećih resursa. On nam govori koliko turista može podnijeti destinacija, a da ne dođe do preopterećenja resursa, npr. komunalne infrastrukture, plaža, cesta, parkirališta ili do nestašice vode, ali izračun govori i o tome gdje najveća su opterećenja i nedostaci i pomaže dimenzionirati i planirati infrastrukturu. Tako npr. ako studija izračuna pokaže da pri postojećem broju gostiju nema dovoljno parkirališta, grad može planirati otvaranje novih parkirališta ili može osigurati više javnog prijevoza koji će smanjiti broj vozila samih u destinaciji. Obavezno ga izračunavaju destinacije ITR u 1 i 2 koje su opasnosti od prekomjernog turizma, a mogu i sve one koje žele usmjeriti svoj razvoj u smjeru održivosti. Postojeće prostorno planiranje je podloga za izračun prihvatnih kapaciteta, ali je izračun prihvatnih kapaciteta podloga koju je potrebno koristiti pri samom prostornom planiranju, ne može se npr. ostaviti u prostornom planu da je moguće izgraditi još smještajnih objekata ako je destinacija već preopterećena. Novosti koje ovaj prijedlog zakona predviđa je i ovlast gradovima i općinama da temeljem prijedloga i smjernica definiranih planom upravljanja, a prema podacima iz izračuna prihvatnih kapaciteta mogu donositi odluke koje izravno utječu na razvoj turizma. Jedna od odluka je o broju, vrsti ugostiteljskih objekata koje se može ograničiti otvaranje novih objekata, smještajnih kapaciteta, restorana, barova i ostalo u cijelom gradu ili u samo u jednom dijelu ili čak u jednoj ulici. Naravno tu je važno naglasiti kako se ne mogu oduzimati stečena prava i odluka se može donijeti samo s ciljem ograničavanja rasta, ali ne i zatvaranja. Takva odluka se dostavlja i upravnom tijelu u županiji koji donosi rješenja i ono je dužno poštovati je i ne izdavati nova rješenja. Mogu donijeti odluke o upravljanju turističkim tokovima, npr. ograničavanje broja organiziranih dolazaka u grad ili raspored razgleda grada kako bi se rasteretile pojedine atrakcije. Osim toga mogu donijeti i odluku o uvođenje turističkog ekološkog doprinosa, cilj mu je ublažiti upravo ekološki otisak jednodnevnih turista na destinaciju i može se koristiti isključivo i samo u tu svrhu. Odluku o njegovoj visini, načitu, načinu naplate odrađuju sami gradovi i općine koje to odluče uvesti. Planom upravljanja se mogu predvidjeti i projekti od posebnog interesa za razvoj destinacije, a predstavničko tijelo JLPRS može donijeti odluku o popisu projekta. Donošenje popisa projekta bit će povezano s korištenjem sredstava Fonda za turizam. Kako bi se poduzetnike dodatno usmjerilo na održivost zakonom se uspostavlja i pravni temelj za izradu sektorski specifičnog programa poticaja ulaganja u turizmu. Cilj je usmjeriti ulaganja poduzetnika u turizmu, u zelenu i digitalnu tranziciju i ostvarenje strateških ciljeva, što dosada nije bilo navedeno. Donošenje uredbe odnosno programa potpora se planira najkasnije do ožujka 2024.g.. Sektorski program potpora za turizam je usklađen s horizontalnim programom koji je definiran u Zakonu o poticanju ulaganja i pripadajućoj uredbi, a naravno i sa Općom uredbom o skupnom izuzeću GBER-u. Predviđene su dvije vrste poticajnih mjera, poticanje u obliku smanjenje poreza na dobit i u obliku potpore za aktiviranje neaktivne državne imovine, definira se Fond za turizam koji je utemeljen Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu i koji je osnovni prihod od zakupa turističkog zemljišta u vlasništvu RH, a sada se a sada se definira način dodjele i to putem natječaja za projekte ulaganja u turističku infrastrukturu pri čemu se povezuje dodjela sredstava s projektima od posebnog interesa i ostvarenjem strateških ciljeva razvoja održivog turizma. Zbog toga zakon propisuje i način nadzora i praćenje učinkovitog trošenja sredstava. Vjerujem da je prijedlog zakona postavljen okvir koji omogućava održivi razvoj turizma, turizma koji se temelji na prepoznavanju, turizma koji se temelji na poticanju i upravljanju razvojnim potencijalima uz održivo i odgovorno korištenje prostora, kulturne baštine, prirodnih i gospodarskih resursa kako bi se osigurala kvaliteta života i dobrobit lokanog stanovništva. Hvala. Zahvaljujem ministrici, možete se vratiti na svoje mjesto. Mi ćemo krenuti s replikama, prema onome što sam do sad čuo 45 je replika pa možemo krenuti. Prvi na redu kolega Cappelli izvolite. Poštovani predsjedniče, uvažena ministrice. Dakle, danas se puno govorilo o tome isto i kroz replike da li Hrvatskoj treba uopće Zakon o turizmu, zašto Zakon o turizmu, dal ga drugi imaju, nemaju, OECD tvrdi da itekako je dobro da smo krenuli u tom smjeru kad smo ga predstavljali OECD-u, a znamo nam interes ulaska u OECD, a jedan od uvjeta će upravo biti i Strategija razvoja turizma do '30.-te i sve što ide s tim, a znamo da u jednom segmentu tog upravo zakona Strategije dakle do 2030. stoji da Hrvatska mora na neki način Zakonom o turizmu regulirat neke od tih segmenata. Isto tako

potiču se ulaganja, ali mi kroz ovaj sektorski dio što smo upravo odvojili za turizam smo jasno propisali dodatne kriterije za sve one investicije i investitore, a to su svi kriteriji koji su i sada navedeni kroz NPOO odnose se na uvjete zelene i digitalne kriterije. Dakle, vi ste mogli imati ulaganje i na obali sada, ali u dizanje u kvalitete, ne u nove kapacitete nego u dizanje kvalitete. Isto tako na kontinentu koji smatrao se znači imamo nedovoljnih kapaciteta, pa smo podupirali na kontinentu izgradnju novih smještajnih kapaciteta, ulaganje u kvalitetu, stvaranje nove turističke ponude, a to je to upravo što je objašnjeno sada što će se poticati i više kroz novi sektorski program potpora. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovana ministrice. Ja iščitavam ovaj zakon da je zapravo pisan za dvije kategorije dionika u društvu, dakle alokacija će u ovom zakonu u vašem zakonu biti vrlo jednostavna, dakle jedna kategorija su su velike hotelske kuće, multinacionalne korporacije i poslovne banke koje će bit oslobođene od poreza na dobit, nevezano gdje ulažu dakle njima je apsolutno svejedno tj. vama je apsolutno svejedno da li oni ulažu u Zagori, u Slavoniju ili u Dalmaciji i u Istri što nije isto, diversifikacija treba postojati, a drugi dio vidim lobističko-konzultacijski rukopis dakle kroz strategije, studije. Pa je moje pitanje nakon vašeg mandata kadgod završio u kojoj ćete se vi konzultantskoj kući zaposliti ili iz koje će vaš fakultet surađivat s kojom konzultantskom kućom? Hvala. **Jandroković, hvala lijepo na ovom pitanju. Imala dala sam si truda pa sam malo prvo pogledala strategiju koju ste vi usvojili do 2020.g., je, je SDP-ova vlada i kukuriku je usvojila do '20.-te godine i ta strategija jasno govori da trebamo ići što više smještajnih kapaciteta u hotelskom smještaju, ta strategija govori da želite smanjiti obiteljski smještaj prst palac analizom, a ova ovaj zakon govori upravo, to možete naći strategiju vrlo je jasna i dostupna na svim stranicama, ako sam ja skinula mogu je svi skinuti, znači ova strategija nije na prst palac analizi, ovdje će se možda pokazati na temelju podataka i prikupljanja pravih podataka da negdje ne treba hotelskog smještaja više, da je negdje nepotrebno više obiteljskog smještaja, ali to se radi na temelju izračuna i struke znači to je najbitnije za svaku destinaciju. Kolega Hajdaš Dončić dobivate opomenu to niste trebali reći to se je iščitalo iz rasprave, a ima još vremena da ministrica odgovori na to. Hvala predsjedniče Sabora. Poštovana ministrice i uvaženi članovi vašeg kabineta. U ovaj zakon je sigurno uloženo jako puno truda i jako puno energije i znanja, a u konačnici i kompetencije i na tome vam iskreno čestitam. Ono što mene recimo zanima je, da li je zakonom odgovornost zapravo za upravljanjem razvojem turizma u potpunosti prebačena na regionalnu i lokalnu samoupravu, to je ostalo onako da mi to pojasnite i u konačnici koje ovlasti ovim zakonom regionalna i lokalna samouprava dobiva u odnosu na sam turizam? Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Tako je dakle mi da bi upravljali turizmom, mi smo iz znači ministarstvo i Vlada daju alate svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kako će pratiti nešto i kako će upravljati samom destinacijom. znači direktori odnosno predsjednici turističkih zajednica, to su upravo gradonačelnici, načelnici i župani oni moraju znati i oni upravljaju svojim destinacijama zajedno sa turističkim zajednicama jer kroz ovaj zakon im se daje odgovornost, ali na temelju egzaktnih podataka jel po prvi puta će se sada prikupljati brojni podaci koji nisu bili prikupljeni, a koji su nam nužni da bi znali upravljati sa destinacijom. Bez tih prikupljanja podataka, bez izračuna nosivih kapaciteta, bez donošenja plana upravljanja ne možemo upravljati destinacijom jel nije isto da li upravljamo destinacijom

Zahvaljujem. Poštovana ministrice. Turizam je naša najjača gospodarska grana, a turistički sektor čini 20% hrvatskog BDP-a i najbolji je izvoznik nacionalnog gospodarstva, no niz je problema, naravno, s kojim se turizam susreće. Među ostalim je ono o čemu mi stalno kao Klub zastupnika IDS-a u ovom Saboru govorimo, neprijavljivanje gostiju u nekomercijalnom smještaju. Često smo predlagali da se ingerencije turističkih inspektora spuste na jedinice lokalnih samouprava, odnosno na turističke zajednice u jedinicama lokalnih samouprava i ovih Zakonom ste to izignorirali. Da li ste vi svjesni o kojem novcu je ovdje riječ? Za koliko sredstava su zakinuti lokalni proračuni, državni proračun i na koji način mislite na ovu problematiku odgovoriti. Hvala. (HDZ)** Evo, hvala lijepo saborska zastupnice. Dakle ono što vam mogu reći da mi već sad radimo paralelno na državnoj razini što se tog dijela tiče i na EU razini. Mi smo u radnim skupinama zajedno sa Ministarstvom financija, znači Ministarstvo turizma i sporta gdje je sada već stupila na snagu Direktiva DAC7 koja govori o povezivanju poreznih sustava između svih država članica. Početkom iduće godine trebala bi stupiti regulativa short-term rentals o kratkotrajnom najmu koji će jasno pokazati i povezati platforme, a znamo da .../nerazumljivo/... ali sve platforme sa poreznim sustavima državama članicama. Druga stvar sljedeća, svaki onaj koji iznajmljuje, dobit će jedan identifikacijski broj, ali to se gleda po objektu, znači svaki objekt, znači ne može se više raditi ono što se do sada znalo raditi i da se ne prijavljuje jer automatski porezna sustava, porezni sustav će dobivati informaciju tko ne prijavljuje i tko radi na crno. Na taj način kroz dobivanje tog podatka, automatski se uključuje i sam Državni inspektorat. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je poštovani Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovana ministrice. Iz uvodnih govora jasno je da postoje dva pogleda na ovaj Zakon o turizmu. Najprije da demantiramo kolege iz Mosta da država nemaju, druge države EU nemaju ovakav zakon, to ćete im vi reći koje, tako da ne izmišljaju i ne lažu jer postoji u pripremi rasprave brojne neistine koje se pojavljuju u medijima. Drugi je pogled nas koji smatramo da ovaj turizam kojeg danas živimo treba sagledavati drugačije, održivo i treba ga početi kontrolirati. Za kolege iz oporbe, njima je sve dobro i smatraju da ovo što imamo sada je sasvim dovoljno i da mi tu ne trebamo raditi ništa i da to traži vrijeme, studije, ljude, struku, itd. i da je bolje ne činiti ništa. E sad, moje pitanje ide u tom smjeru što činiti s obzirom na to da su se u javnosti pojavile, .../nerazumljivo/... kažem, neistine, da ovi postojeći iznajmljivači koji imaju rješenja s kojima se bave turizmom i ugostiteljskom djelatnošću u svojim objektima, da će donošenjem ovog Zakona doći u situaciju da će gubiti takva rješenja.

Znači niti je nemoguće dirati u stečena prava, ali ono što možemo i zašto je svrha ovog Zakona, da napokon počnemo upravljati, da ne ostavimo stihijski da se nešto događa i razvija diljem Hrvatske, ne samo na obali, nego i na kontinentu. Cilj nam je razvijati i kontinent, isto tako, cilj nam je predsezonu, postsezonu razvijati, ali kao ponavljamo još jedanput, stečena prava se ne diraju. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovani Ante Kujndžić. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući, poštovana ministrice. Dakle dobili smo, imamo zemlju koja je predivna u svojoj šarolikosti možda najljepša tko je god ikad otišao bilo gdje. I znamo da smo miljama daleko od svega onoga što ova zemlja u turističkome smislu može dati. Je li ovaj Zakon korak ka tome, Bože daj. Znači neću biti negativan, ali da bi bilo tko od nas mogao pričati o turizmu, svoditi na činjenice na to da li se netko bavio turizmom ili nije, mislim da je promašen jer, je l' bih se ja trebao drogirati da bih mogao pričati o štetnostima droga? A ako je to tako, onda kako mogu komentirati život ljudi negdje van ove zgrade jer njihov život nitko od nas ne živi? Dakle volio bih da ova rasprava ide u jednom konstruktivnom tonu i u tom tonu ću vas i pitati. Mislim da svi mi smo svjesni činjenice da je turizam zadnja boca infuzije koju trebamo sačuvati. Može li se na razini zakona ugraditi obveza donošenja odluka o zabrani građevinskih radova u manje razvijenijim područjima, kao što je konkretno, Dalmatinska zagora? Hvala vam. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo na tom pitanju i drago mi je da ste postavili to pitanje. Upravo kroz izračun, ono što krećemo od početka. Mi ćemo sad početi, prikupljat će se podaci, bez podataka nema analize. Te sve ulazi u izračun osobnih kapaciteta. Dakle izračun .../Govornik se ne razumije./... kapaciteta će vam dati jasnu krvnu sliku za svaku destinaciju, čega imamo previše, čeg, koliko imate, nekomercijalnog smještaja, komercijalnog smještaja, hotelskog smještaja, hostelskog smještaja, ugostiteljskih, znači svih razine, razine svih ugostiteljskih objekata i pogledat će se, sve se uspoređuje sa vršnim opterećenjem npr. kako imate opterećenje vode, električne energije, prometne infrastrukture, komunalne infrastrukture koja vas treba pratiti, vezano, znači sve će se usporediti i onda, znači ali to se radi evidence based, na temelju podataka i radi struka, to ne radi direktor turističke zajednice nego struka radi, izračunava i mnogi su krenuli već u tom smjeru, mnogi su krenuli u izračune prihvatnih kapaciteta

**Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući, čl. 238, naravno nije povrijeđen, ali ga moram iskoristiti samo pa mi možete odgovoriti u narednim replikama. to pozdravljam u tom smislu, međutim, ovaj upit je se ticao i onog nečeg drugog, a to je dakle i sama infrastruktura osim hitnih intervencija jer paradoksalno, ako nam je turizam zadnja boca infuzije, da onda s druge strane imamo građevinske radove na određenim prometnim, prometnicama koji traju 3,5 mjeseca za semaforima. Dakle u tom kontekstu sam pitao, može li se Vi ste to iskoristili kao repliku. Dobivate opomenu. Sljedeća replika, poštovana Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana ministrice. Naravno, pozdravljamo donošenje ovog Zakona i dali ste odgovore već sada u uvodnom izlaganju, a i kroz ove replike, sve ono što na koncu zabrinjava naše građane koji žive na turističkim destinacijama i oni koji se bave turističkom djelatnosti. neću u tom smislu postaviti pitanje već bi htjela možda da pojasnite što znači indeks turističke razvijenosti, koji elementi ulaze kada se on određuje i koja će njegova biti uloga. Dakle indeks turističke razvijenosti se već sada radi negdje od 2019., mislim da je mandatu evo Garija Capellija to započeo. Indeks turističke razvijenosti sad prvi puta stavljamo kroz zakon da se on nastavlja i dalje raditi i pratiti. Jer nam je on nužan, vi sad kad ukucate indeks turističke razvijenosti jasno vam se pokaže Hrvatska karta i točno vidite koja je grad, općina u kojem indeksu turističke razvijenosti, a on nam služi da vidimo koliko imamo turističkog prometa, koliko imamo zaposlenih, koliko imamo ležajeva, da možemo vidjeti koje su već sada destinacije u opasnosti od overturizma, od masovnog turizma, a koje destinacije imaju velikog potencijala za razvoj ali na temelju upravljanja održivog razvoja turizma. Hvala. Slijedeća replika poštovana Ivana Kekin. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam. Poštovana ministrice, zanima me kod čl. 38. i oslobađanja poreza na dobit, zašto niste definirali kriterije kojim bi osigurali da taj novac ide onda zaista poticati ono što navodno želite. Dakle, zašto nije vezano uz regije u kojima se turizam tek treba razviti? Zašto, primjerice nije vezano uz djelatnosti koje će umanjiti sezonalnost koja vam navodno smeta? Zašto nema kriterija kojima se jasno poručuje da nove investicije moraju biti zelene, odnosno održive? Zašto barem niste definirali da te investicije koje već oslobađate na 10 godina poreza na dobit, moraju biti na brown fieldu, a ne na green fieldu. Za kog je pisan taj članak? Jer mi u javnosti znamo doslovce imena i prezimena ljudi koji grade ono protiv čeg se buni cijela lokalna zajednica koji sad otvaranja šampanjac s ovim vašim prijedlogom zakona. A poštovana saborska zastupnice već do sada je postojao Zakon o poticanju ulaganja, znači postojala su jasno propisana pravila. A mi kroz ovaj zakon odnosno kroz ovaj Zakon o turizmu samo smo povukli ono što nam je komisija dozvolila prema GBER-u da prema NKD-u sve one djelatnosti iz turizma se mogu poticati, znači odvojeno sada. Znači sve je bilo ko što je, ali smo im nametnuli dodatne kriterije vezano uz izgradnju, zelene, održive kriterije, male i srednje poduzetnike, dakle sve ono što će biti propisano Uredbom koju prati ovaj zakon, jer se to inače tako radi. To je inače tako radi. Uredba se donese koja se jasno detektira. I mi smo jedini koji smo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti točno definirali male, srednje, velike poduzetnike i zamisli što. Veliki nisu mogli ulagati više kapacitete izgradnje na obali, ne. Nego smanjenje kapaciteta, veću kvalitetu, jasno smo definirali, poticali malo srednje poduzetništvo da se razvija, a pogotovo kontinent.

znači kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti je kao reformska mjera predviđena uspostava takvog turizma koji se upravo predlaže ovim Zakonom o turizmu. Treba tako reći da je po prvi put iz tog programa predviđeno 1,3 milijarde eura za turistički sektor. U kojoj su fazi izrada izrada tih projekata i natječaja koja će se financirati iz ovih sredstava. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Evo hvala lijepo saborska zastupnice. Dakle, s obzirom da smo imali otprilike ako se ne varam oko 500-tinjak projekata i mi smo se odlučili da nećemo ići na temelju najbržeg prsta nego evaluacije kvalitete. Što kvaliteta znači? Da treba detaljno sagledati. Imamo privatni sektor i javni sektor. Privatni sektor, rang liste su napravljene, obavijesti su poslane, to je radio HAMAG, a što se tiče javnog imamo vanjske evaluatore koji su radili jel oni imaju stručnjake i građevine i zaštite okoliša, strojarstva, elektrotehnike, sve onoga što mi nemamo u ministarstvu koji trenutačno su u završnoj fazi vrednovanja i uskoro očekujemo i njihovu prioritetnu listu. Hvala. Slijedeća replika, poštovani Branko Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče, ministrice. Ja vas pitam još jednom s obzirom da je to bio i prvi odjek ovog zakona u javnosti. Naime, dok se vi trudite reći da nema retro djelovanja ovog zakona i da neće biti problema sa onim kapacitetima posebno u privatnom smještaju koji su registrirani za tu djelatnost, neki vaši kolege, posebno sa lokalne razine, a evo ih sjede i ovdje u saboru, najavljuju nešto sasvim drugo. A to je rekategorizacija kao model da se preispita ono što trenutno imamo registrirano i da se na taj način ograniči kapacitete u nekim lokalnim sredinama. Pa vas ja molim da se uskladite i da nam javno dakle kažete koji je konačni stav. Hvala. Što se tiče same rekategorizacije to je već u prošloj reformi napravljeno i omogućeno. Mislim da ono što je kolega govorio je da se za ubuduće objekte neće moći znači ukidati rješenja, kao što sam ja jasno rekla. Nema ukidanja stečenih prava, to je nemoguće. Može se samo planirati buduće i mislim da je to kolega i govorio. Ono što ministarstvo sada radi, već je počelo raditi, na modernizaciji sustava kategorizacije, kako hotela, kampova, ali tako i obiteljskog smještaja, jer nam je cilj i želja, a mislim da vi to znate i podupirete jer sam čitala vašu strategiju, prethodnu, da želite dignuti kvalitetu i mislim da nam je to svima cilj da dignemo kvalitetu kako obiteljskog smještaja, tako i u hotelima ali i u kampovima. Hvala. slijedeća replika. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana ministrice. Znamo da je ulaganje u pristupačni turizam, ulaganje u održivi turizam. Ove godine 21. studenog održat će se završna konferencija, dakle jednog dvogodišnjeg pristupa, dvogodišnjeg održavanja radionica i razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu. Ja se nadam da i vjerujem zapravo da je ministarstvo prikupilo dovoljno podataka kako treba izgledati pristupačni turizam i što je tu važno. Moje pitanje vama je treba li nama uopće, treba li Hrvatskoj više gostiju i treba li Hrvatskoj više gostiju na koje se odnosi taj pristupačni turizam? Hvala vam Hvala lijepa saborska zastupnice, dakle glavni jedan od ciljeva je također kroz pozive iz NPOO-a bio stavljen upravo na pristupačni turizam, što za privatnu, što za javnu infrastrukturu. Znamo da nam jako puno toga fali, da dosada nije vođeno računa o tome koliko je trebalo, a sada stvarno stavljamo u fokus i kroz uvjete samih natječaja. Drugo što se tiče vašeg pitanja, da li nam treba više turista. Ja bih rekla u pred i post sezoni da, ali rasteretiti onaj maksimalni dio kroz 7. i 8. mjesec i upravo zato je prvi cilj naše Strategije razvoja održivog turizma cjelogodišnji razvijati turizam, ravnomjerno i regionalno razvijen i upravo tome idu i ovi sredstva iz NPOO-a, ali i iz višegodišnjeg financijskog okvira po prvi puta izborena sredstva za sektor turizma, ali ciljano sredstva, sredstva koja osiguravaju održivost, sredstva koja imaju svoj cilj, koji znaju kakav turizam Hrvatska treba razvijati i podupirati, hvala.

da je struka, da je struka ta koja će odrediti kriterije na koji način ćemo učiniti destinaciju održivom ako govorimo o turizmu, međutim u ovom zakonu se nigdje ne predviđa nikakva ne predviđa nikakva obveza JLS da donese provedbene mjere temeljem plana upravljanja destinacijom koji je jedini obvezni dokument, a kojeg se potom nitko ne mora držati. Kako mislite natjerati politiku da sluša tu jako važnu struku koju će ta politika platiti da provodi mjere koje ne mora provoditi i tako uspostaviti održivi turizam? Ovako, ja ću pokušat sad na sve, ma možemo još više malo i dotaknut se i razgovarat, znači planove upravljanje kao što sam rekla moraju se donositi na temelju odnosno izračunu …/Govornik se ne razumije./…kapaciteta na temelju struke. Mi donosimo 5 pravilnika na kojima se već sad radi, isto i u koje su uključeni i članovi HAZU-a, akademske zajednice, stručne, itd., da imamo što veći i široki broj ljudi koji će bit uključen što više znamo, ovi ljudi koji su uključeni, koji već rade, kao što sam rekla neke destinacije to rade, dakle planovi upravljanja koji će se donositi oni su temelj za gradska vijeća koja će provoditi odluke iz planova upravljanja. Dakle ako vi stavite sada u plan upravljanja i uključite u njih i lokalnu zajednicu, stručnu zajednicu, znači koji će kao što sam rekla oni moraju jel to ne može donijeti direktor turističke zajednice sam, on nije ni arhitekta, nije ni ekonomista možda, možda je, možda nije, al o sve podaci koje će trebati za unijeti mi ćemo to jasno pravilnikom raspisati kao recept što mora sastojati i sadržavati se jedan izračun nosivih kapaciteta odnosno planiranih kapaciteta…/Upadica Sanader: Vrijeme./… i to se spušta na gradska vijeća odluke koje se provode, a da li…/Upadica **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa, povrijeđen je čl. 238.. Ministrice, u prijedlogu zakona ste napisali da predstavnička tijela mogu donijeti odluke, dakle ne moraju donositi odluke koje će definirati provedbene mjere tog istog plana upravljanja. Jedino što se mora napraviti je dati vanjskim kućama da izrade taj plan upravljanja jer mi to ne možemo izraditi, da ta struka će napraviti plan upravljanja, mi ćemo usvojiti, tu počinje i završava sva priča, govorimo o ključnoj riječi „može“,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana ministrice sa suradnicima, evo danas raspravljamo o Zakonu o turizmu koji je ja mislim vrlo značajan, pogotovo zato što je turizam u našoj zemlji za sve nas, za naše stanovništvo jedna od vrlo značajnih gospodarskih djelatnosti, svi želimo da taj turizam bude uspješan. Naravno poštujući pritom i sve i gospodarsko i kulturno i povijesno nasljeđe svih naših područja koja imamo, trebamo razvijati taj turizam i upravljat s njime kako bi on bio i dalje održiv i kako bi bio uspješan. Zanima me na koji način i kojim alatima zakon predviđa upravo postići taj cilj, kako upravljati turizmom i kako da taj turizam bez obzira na navike koje se mijenjaju i u budućnosti bude uspješan u RH? Hvala lijepo saborska zastupnice, dakle kroz donošenjem planova upravljanja koje se mogu usvojiti na predstavničkom tijelu, mogu se usvojiti, al ako ih se ne usvoje kao prvo gubite mogućnost da u planove upravljanja stavite popis projekata koji su vama značajni za razvoj destinacije na taj način nemate mogućnost aplicirati na daljnji razvoj projekata, pa vas to treba sve potaknuti da želite, a ja sam kroz svoje razgovore i sa županima, sa gradonačelnicima, sa svim županima predstavili smo ovaj zakon, oni su svi rekli da žele održiv turizam, al apsolutno svi župani, znači dali smo im alate sad na upravljanje, ja ne vidim razloga zašto oni ne bi dali ili gradovi, kad smo razgovarali i sa predstavnicima udruženja gradova i općina, koji znaju šta znači održivo upravljati turizmom, pa ne vidim razloga zašto oni ne bi onda primjenjivali mogućnost koje im ovaj zakon i ove alati upravo su ispred njih da upravljaju razvojem turizma, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani Damir Bajs. se ne razumije./…mog mandata koji sam obnašao kao ministar turizma, jedan od cilja je bio razvoj kontinentalnog turizma. Svako mora dat obol u tome, pa sad nadam se i vi. Naime, u tijeku je prošle godine raspisan natječaj NPOO, što ste vi naznačili, od milijardu i 300 milijuna eura za potpore …/Govornik se ne razumije./…kontinentalnom dijelu turizma. U veljači je trebao završiti, u 6. mjesecu je završio i još uvijek nisu dodijeljena sredstva, radi se o projektima vrijednosti nekoliko milijardi eura kada se spoje sa onima što će dati, kako javni tako i privatni sektor, zbog čega to toliko kasni u trenutku inflacije i kada već mnogi govore da neće moć ispuniti ono što su naumili temeljem porasta cijena građevnih i drugih radova, dakle novci čekaju, kontinent čeka, ne samo kontinent nego i privatnici i javni sektor i zbog čega i ministarstvo i koje je odgovorno ne agencije, ne HAMAG BICRO, ne nikakvi privatni savjetnici, nego ministarstvo je raspisalo natječaj i treba ga riješiti. Hvala lijepo. Dobro ste istaknuli. Ovo ministarstvo je ovoj Vladi je prvi put osiguralo sredstva za kontinent i to u najvećem ikad mogućem rasponu, dakle upravo za ulaganje u kontinent. Ono što sam rekla na početku možete imati najbolje strategije, ali ako niste izborili sredstva kroz operativne programe što mi jesmo sada i za operativne programe koji točno nastavljaju niz ovih projekata iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, ali je sam maloprije rekla dakle da se upravo to radi o kompleksnim projektima. Nismo išli na metodu najbržeg prsta nego da se sagleda kvaliteta projekta. Da imamo što kvalitetnije projekte kako na kontinentu tako i na obali. Da su procedure što privatne tiče već poslane obavijesti i odluke, a što se tiče javne da su u završnoj fazi i da ćemo uskoro dobiti i primarne prioritetne liste što se tiče javne turističke infrastrukture. Hvala. dakle kad govorimo o prvim sredstvima naravno da su ta prva sredstva za kontinent namjenskim programima osigurana u mom mandatu. Meni je drago da ste vi to nastavili i to je, to je dakle pohvalno. Dakle, imate evo sredstva mi to nismo imali, ali kada govorimo o tome onda trebamo govoriti i o činjenici da odlaganje ovog natječaja zapravo priječi mogućnost da se riješi pitanje početka tih projekata obzirom na inflaciju i ukupnost onog što se sada dešava. Riješite to, neka ljudi počnu raditi. Iskoristili ste ovo kao repliku, dobivate opomenu. Slijedeća replika poštovani Ante Deur. **Deur, Ante (HDZ)** E hvala poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana ministrice evo vi ste u ovom zakonu u prvom čitanju sveobuhvatnu reformu turizma i stavili ste veliki utjecaj dali ste lokalnoj zajednici gradonačelnicima, županima koji imaju priliku uistinu u sve boljoj, boljem spektru i ljudi i investicija napraviti ono što je najbitnije u turizmu. Očuvanje resursa i kulturne baštine, ali evo slušajući i kolege iz MOST-a, a naročito iz SDP-a oni već imaju 3 ministra koji su bili za vrijeme bivše vlasti Zorana Milanovića, a znamo da u tom dijelu zakona nije puno toga promišljano za budućnost i Zakon o turizmu. Pa evo sad imaju priliku uistinu ponukani ovim prvim, prvim čitanjem imaju priliku uistinu se uključiti na jedan kvalitetan način jer im vi dajete priliku i vaše ministarstvo da uistinu imaju priliku sve kvalitetnije osim da budu destruktivni da stvarno sudjeluju i da daju jedan doprinos i svojim kolegama jer nisu svi gradonačelnici iz HDZ-a. Evo, hvala vam. Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče Deur. Cilj ovog zakona je bio da se uključe svi. Znači ne možemo iz Zagreba upravljati razvojem turizma, ne možemo jednako, niti znamo te podatke, niti je to cilj, niti možemo upravljati iz jednog mjesta kako će kao što sam rekla spomenuti, razvijati turizam npr. u Lici ili Gorskom kotaru ili će se razvijati turizam u Istri ili u Dalmaciji. Znači Hrvatska je kao što ste sami rekli predivna i moramo sačuvati upravo naše resurse koje imamo radi naše djece prvenstveno, a onda i radi turista koji dolaze. I to je upravo bio glavni cilj donošenja ovoga zakona. Slijedeća replika poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana ministrice uvijek kad nam se obraćate onda vas pitam isto. Zdravstveni turizam. Dakle, taj pojam mi jesmo unijeli i u nacionalni plan, akcijski plan, Strategiju razvoja održivog turizma itd. međutim od ove grane turizma se premalo zarađuje, premalo se ulaže. Podatak u 2018. kaže da smo tada još smatrali da je potencijal nekih milijardu eura, međutim od prije godinu dana podaci kažu da zarađujemo malo više od milijardu kuna. Ovdje nam je pitanje kapaciteta, pitanje kadrova, pitanje zakonske regulative na koju se žale ulagači, pitanje dodatnih sadržaja. Pa vas sad pitam koji je konkretni hodogram koji će ovaj Zakon o turizmu donijeti dobrobit za dodatni razvoj zdravstvenog turizma. Kako ste to zamislili da dignemo zdravstveni turizam? Hvala. Hvala lijepo. Dakle, mi smo prvo, kroz nekoliko koraka bit ću brza, pokušat ću vam sad odgovorit na sva pitanja. Znači mi smo prvo stavili zdravstveni turizam prioritetni kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti po prvi put osigurali mislim da smo dali oko 70 miliona eura upravo za dizanje kvalitete, a ako želite ulagati i imati razvijeni zdravstveni turizam kako na kontinentu tako i na obali i na otocima moramo imati kvalitetne smještajne kapacitete koji će privući naše turiste odnosno goste kako domaće tako i strane. To smo uspjeli ispregovarati s komisijom što nije bio uopće jednostavan zadatak s obzirom na sve one druge koji su prije nas to napravili. Zatim smo kroz operativne programe nastavili i daljnja ulaganja koji odnosno koji će biti posebno ciljana za zdravstveni turizam za sve oni koji već imaju 1, 2, 3 fazu a detektirali smo sve. Sazvali smo ravnatelje specijalnih bolnica, lječilišta, wellnessa, spa, koji su se odazvali na ovaj natječaj i upoznali ih sa slijedećim koracima. Kao daljnja stvar upravo kroz Zakon o poticanju odnosno kroz poticanje ulaganja sektorskih jedan od glavnih naglasaka stavlja se upravo i na zdravstveni turizam.

Hvala vam. Poštovana ministrice Brnjac, pa evo ga iz ove rasprave dosadašnje smo ustvari imali prilike vidjeti da oporba ustvari nema nikakve prave municije protiv ovog zakona. Meni je drago da ste vi naglasili da ovim zakonom se ustvari želi u potpunosti promijeniti smjer i to od toga da se turizam događa ka tome da se turizmom upravlja i to u cilju održivosti, konkurentnosti, kvalitete, dugoročnosti, a rekla bih i isto tako jedne premium ponude. I ja vam na svemu tome čestitam. Za sve to što sam sad navela alat je ustvari ovaj zakon koji je pred nama i koji hvali i OECD i ustvari ga daje kao dobar primjer ostalim zemljama. A budući da ja dolazim iz Gorskog kotara koji pokazuje sjajne rezultate, sjajne turističke rezultate gdje šišamo rekordnu 2019. za skoro 30-ak posto ja vas vezano uz …/Upadica Sanader: Vrijeme./… sredstava namijenjena razvoju …/Upadica Hvala lijepo saborska zastupnice. Dakle, upravo ta sva sredstva koja smo kroz javne pozive za javnu turističku infrastrukturu, ali i za privatnu infrastrukturu jedan od glavnih prioriteta je da se kroz indeks turističke razvijenosti gleda onaj koji nisu u indeksu u indeksu i daje prioritet onima koji nisu u jedinici u najopterećenijim područjima i da se upravo potiče i kao takve i Gorski kotar i da se razvija i da se takvi projekti, ja se nadam da će ih biti što više jel smo ih omogućili kao što sam sad objašnjavala dalje kontinuitet i pregovarali s Komisijom za operativne programe da imamo ciljane projekte koji će se moći prijaviti i podizati kvalitetu i širiti turističku ponudu što se tiče kvalitetnog smještaja, što se tiče kvalitetne turističke ponude daljnje, razvoja zdravstvenog turizma, aktivnog turizma koje je recimo za područje Gorskog kotara itekako interesantno i upravo omogućili daljnje financiranje, ali kroz upravljanje jel kroz planove upravljanja onda će se donijet točno će se definirat koji su to projekti također od važnog značenja za razvoj te pojedine destinacije. Hvala. Sljedeća replika poštovana Romana Nikolić. kao i veliki odljev stanovništva mi kao regija smo velike nade polagali u kontinentalni turizam jer na je to značio određeni priljev novca za daljnji razvoj. No međutim, nakon prošlotjedne ekološke katastrofe koja nas je zadesila, a sada nam je i turizam iznimno ugrožen i ono moje pitanje glasi zapravo šta je kakav plan je donijelo ministarstvo kako bi se regulirala ta situacija i kako bi se zapravo spasio naš kontinentalni turizam na našem području? hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Dakle, ja sam 1.8. ako se ne varam bila upravo na kontinentu sa krapinski-zagorsko županom na Terme Jezerčica baš na kontinentu smo razgovarali upravo o sredstvima iz NPOO-a koje su namijenjene kao što sam rekla kontinentu i Slavoniji naravno koja je na kontinentu da imamo što veći broj i smještajnih kapaciteta koje će moći ponuditi što više kvalitetnih smještajnih kapaciteta, što više dodatnih sadržaja kroz zdravstveni turizam, kroz aktivni turizam, kroz projekte koje smo i u Slavoniji među prvima smo ja mislim prezentirali na koji način šta smo izborili sa Europskom komisijom, na koji način se može aplicirati jel to je jedini način. Dakle, vi možete imati ono što sam rekla na početku najbolju strategiju al ako nemate sredstva koja ćete pomoći da se poduprije da se razvije cjelogodišnji turizam, ne govorim o turizmu jel kontinentalni turizam je svakako daleko teže za razvijati nego negdje drugdje i upravo ta sredstva su nam bila važna da razvijemo i dalje u Slavoniju, a isto to smo i Vrijeme./… turistički nerazvijena i udružene znači sa financiranje projekata. na konkretno pitanje. S obzirom da je strategiju kako je sama izrekla da je donesena 1.8., a s obzirom da je se požar dogodio 4.10. znači da su se situacije promijenile i da morate promijeniti smjer vođenja politike i spašavanja našeg turizma Ante (HDZ)** Iskoristili ste to kao repliku dobivate opomenu. Sljedeća replika poštovani Andro Krstulović Opara. Gospođo ministrice, zakon je odličan alat koji će omogućiti gradovima upravljanje turizmom i to onako kako želi ta sredina u suradnji sa turističkim djelatnicima i sa strukom. To je pravi prikaz i pravi dokaz decentralizacije koju ovaj zakon dopušta. No kako ovaj zakon staviti u punu funkciju u onim sredinama koji ne provode plansku i smislenu turističku politiku? Primjer nesustavnog rušenja, uklanjanja ugostitelja radi osvete tim turističkim djelatnicima, nered sa koncesijama sve pod egidom uvođenja reda od strane entuzijastičkog-aktivističkog provođenja reda, a kojega provode lokalni šerifi zapravo dokazuju da nisu u stanju provoditi niti sadašnje a kamoli ovaj novi zakon i što je najgore ljudi gube sporove zbog tih gesti. Proglašavam da zapravo želim podsjetiti da je u mome mandatu Grad Split bio

**Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo i drago mi je da ste postavili ovo pitanje. Dakle, upravo će se na temelju podataka, a ne samovolje pojedinih gradonačelnika i načelnika moći ukidati pojedina rješenja, znači to se neće događati, znači ne smije se događati. Na temelju podataka koje će se prikupljati morat će se izračunavati kao što sam rekla planovi kapaciteta, upravljanje i na temelju tih struke što će struka definirati smjer, al prvo morate imat strategiju što želimo razvijati od turizma. Dakle, ukoliko govorite o Splitu, Split mora znati jasno koja mu je strategija, šta želi razvijati, na koji način, šta podupirati, koju vrstu i na temelju egzaktnih podataka, na temelju struke se može donositi pojedina rješenja. Znači samovolja pojedinih gradonačelnika, načelnika ili župana kroz ovaj zakon upravo je nije dozvoljena, znači na temelju samih egzaktnih podataka koje će se sada prikupljati može se i upravo to je i cilj da se ide na taj način voditi upravljanje razvojem turizma. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo povredu poslovnika poštovana Majda Burić. Hvala vam. Moram se pozvati na čl. 238. evo slušajući kolegu Oparu i njegovo legitimno pitanje promatrala sam zastupnicu Puljak koja je imala čudne neverbalne geste i komunikacije komunikaciju pa me zanima što je to značilo i jesu li to neke prijetnje? Ovo nije bila povreda poslovnika dobivate opomenu. Imamo povredu poslovnika poštovana Marijana Puljak. **Puljak, Mislim ostavili ste me bez teksta gospođo ili gospođice Burić. Pa nema s druge strane gospodina Plenkovića. Ovo je ministrica, ne morate se njoj uvlačit. Ono vaše uvlačenje ide predsjedniku Vlade. Pa dajte molim vas! Kolegu sam upozoravala da je 17 sekundi išao u minus poštovana kolegice Burić hajde prekinite, više svima ste dosadili, čak i svojim članovima stranke sa uvlačenjem predsjedniku Vlade! …/Upadica Sanader: Dobivate i vi opomenu. Imamo povredu Poslovnika poštovana Nikolina Baradić. **Baradić, Nikolina (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, povrijeđen je članak 238. Kolegica Puljak vrijeđa kolegicu Burić i sve nas ovdje. Kolegice Puljak pobrinite se vi koji će se vama uvlačiti, hoće li kolegica Orešković i kako će osigurat ona svoj mandat. Uopće ne znam dal' komunicirate vas tri u klubu koliko vas je. Tako da vi se pobrinite za uvlačenje između vas tri koliko vas ima tu. I vi dobivate opomenu, jer to nije bila povreda Poslovnika. Imamo sljedeću povredu Poslovnika poštovana Sabina Glasovac. iz oporbe posebno i malo prije u svojim osvrtima. Vama se u gradu Splitu turizam događa i vidjeli smo ovo lito kaos na ulicama jer se ne znate nositi sa time, a upravo ovaj zakon će vam donijet alate sa kojim ćete upravljati. Ali vi ni to nećete moći jer ste nesposobni!

Vrijeđanje zastupnice Burić. Ja stvarno vidim da je Majda Burić crvena krpa oporbi, a način na koji vi to radite je sramotno. je bilo tko to od nas i da bilo tko to od nas muškog roda je to radio dobili bi sutra pravobraniteljice optužbe za seksizam i sve ostalo. Možete se sramiti, a bit će vam takvi rezultati jer pokazujete da ne znate ni voditi grad Split, a nemate ni znanja. Vidimo i kolegicu Orešković, a i kolegica Đerek odlazi. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme! Vi ste to koristili kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća povreda Poslovnika poštovani Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa povrijeđen je članak 238. Kolegice Puljak vrijeđanje naše kolegice ovim prijetnjama da neće biti na listi apsolutno nije primjereno niti dobro. Vi bi trebali pozdraviti svoju izabranicu Đerek koja provodi tamo državni turizam na vašim leđima, jer ste je vi izabrali po njezinim kvalifikacijama, pa snosite zajedno sa njom i odgovornost za imovinu koju ste prisvojili.

Mislim da ste vi ovo mogli i trebali zaustaviti. Još se nije u Hrvatskom saboru dogodilo ovo da je kolegica, što je napravila kolegica Burić. Digla je povredu Poslovnika temeljem članka 238. urgiravši da je netko napravio facijalnu ekspresiju koja je nekoga uvrijedila. Što je to? To su sad neki novi trendovi? Pa tako mi možemo dizati povredu Poslovnika nakon svakog ili tijekom svakog govora Majde Burić, jer njeni kolege isto rade različite facijalne ekspresije dok ona govori. Mislim meni to stvarno nije jasno. Morali biste neke stvari zaustaviti na vrijeme. Dobro, hvala vam na tumačenju i vašem mišljenju ali i vi dobivate opomenu jer to nije bila povreda Poslovnika nego vaše tumačenje Poslovnika. Sljedeća povreda Poslovnika poštovana Marijana Puljak. Da evo 238. Dakle da odgovorim svim vrlima koji su krenuli u obranu kolegice Burić, pa evo mi objasnite, donesite pravila kako sad evo Zakon o turizmu će bit jako striktan, donijet će razno razna pravila, vi evo stavite i u Poslovnik Sabora kako trebamo ovdje sjediti sa kojim facijalnim ekspresijama da ne bi uvrijedili kolegicu Burić. Evo kažite nam dakle jel' trebamo stat kako ona sad stoji onako gledat u smjeru predsjednika Vlade kad tu sjedi ili šta trebamo raditi.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana ministrice. Uvodimo ovim prijedlogom zakona, znači i novi turistički eco porez. Međutim, u njemu je problem same provedbe, pa bih htjela znati hoće li JLS-ovi dakle gradonačelnici i načelnici biti zaduženi da stave rampu i identificiraju jednodnevne goste od drugih, odnosno na koji način čete vi zapravo omogućiti provedbu tog vrućeg krumpira koji je došao JLS-ovima način dakle provedbe je jednostavno jako, jako upitan. Kako mislite to njima predložiti? hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Dakle, u uvodnom govoru sam rekla vjerojatno me niste čuli samo o organiziranim putovanjima se govori. Znači to se radi o organizaciji što se turističkih agencija, a cijeli modalitet isto neće moći oni donijeti ukoliko oni sad žele to nešto donijeti, nego temeljem izračuna prihvatnih kapaciteta ako im se to pokaže da je bitno sačuvati zbog tog i tog odredišta ne znam staru jezgru, nekakvu kulturnu baštinu gdje oni imaju veliko opterećenje, pritisak. Uz to se veže i upravljanje turističkim tokovima. Na temelju izračuna prihodnih kapaciteta i to je isključivo nešto što oni temeljem tog dokumenta koji se usvaja, plana upravljanja onda donosi i usvajaju, odnosno jedinice lokalne samouprave su ti koji će izračun koliki je maksimalni izračun. Oni će sami to odlučiti ako se uveze taj ekološki turistički doprinos. Znači kao što sam rekla za jednodnevne posjetitelje organizirana putovanja iznos sami odlučuju, ali su namjenska trošenja sredstva, znači za zelene politike tog pojedinog područja znači da li će to biti na komunalnu infrastrukturu orijentirano. Oni će sami procijeniti šta im je …/Upadica Sanader: Slijedeća replika poštovani Jure Brkan. biti upravljaju samim turizmom u svojoj destinaciji. Posebno mi se sviđa što puno stvari ostavlja na da se prilagode specifičnostima specifičnostima pojedinog područja. Znači nije unificiran, nije propisan isti za svaku jedinicu lokalne samouprave isto. Nego po potrebi kako tko treba. Međutim, jedna stvar koju oni moraju radit, a to je da se izrađuju planovi upravljanja destinacijom kao dokumenti koji određuju viziju razvoja. E sad, da bi to malo definirali i izveli načisto. Tko sve mora donositi planove, na temelju čega i kakva je procedura oko donošenja tih planova upravljanja? Hvala poštovani saborski zastupniče. Donose ih, imamo na županijskog razini planove upravljanje i imamo na lokalnoj razini planove upravljanja. Samo što ono što je razlika što će se na lokalnoj razini, oni svi koji su u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2 morati donositi plan upravljanja na temelju izračuna prihvatnih kapaciteta. Dakle to je velika razlika i vrlo je važno. Ali što ne znači da i drugi ukoliko žele mogu napraviti isto također izračun prihvatnih kapaciteta. Znamo da je Splitsko-dalmatinska županija bila među prvima koja je napravila izračun prihvatnih kapaciteta, tako da možemo, mogu i ostali svi koji žele napraviti daljnje upravljanje razvojem svojom destinacijom, svojim gradom, općinom, županijom. Mi ćemo kroz pravilnike, kao što sam rekla postoje 5 pravilnika, već sada se radi na njima, ispisati koja je to procedura, šta to sve obuhvaća. Tako da se može svatko od njih upravljati daljnjim razvojem svoje destinacije, ali na temelju opet ponavlja, egzaktnih podataka, egzaktnih brojki, a ne na stihijski ili samovolja pojedinog gradonačelnika, načelnika ili župana. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika, poštovani Davor Dretar. Hvala lijepa. Poštovana gospođo ministrice, hoće li državnim potporama za aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu RH, moći pristupiti isključivo poduzetnici registrirani u istoj toj RH ili će tim ili će tim potporama moći pristupiti poduzetnici iz zemalja Europske unije i trećih zemalja? To meni osobno barem za sada ovdje u ovom prijedlogu nije jasno, odnosno ne mogu dobro pročitati. Vidim u čl. 36. st. 2. da mora biti sukladno propisima koje su usvojile institucije Dakle ukoliko će biti moguće pristupiti državnoj potpori, jedna tvrtka recimo iz Slovačke, Češke, bilo koje zemlje EU ili neke treće zemlje, smatram da bi ovdje trebalo svakako definirati prednost domaćih poduzetnika. Pa evo, lijepo vas molim za odgovor. Hvala. Dakle, sve tvrtke moraju biti registrirane u RH ako se žele registrirati, ako žele aplicirati i ovdje moraju plaćati porez. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče, uvažena ministrice sa suradnicima. Plan upravljanja destinacijom izrađivat će turistička zajednica uz sudjelovanje naravno svih dionika u turizmu. Temelj za izradu plana upravljanja u razvijenim destinacijama bit će izračun prihvatnih kapaciteta. To ste već nekoliko puta i sami ponovili u vašoj raspravi. Jedinice lokalne samouprave će morati izračunati koliko turista zapravo mogu prihvatiti. Predloženim zakonom imamo dosta alata za unaprjeđenje našeg turizma, ali moje pitanje vama kako uskladiti problematiku održivog prostornog i urbanističkog planiranja u turističkim destinacijama s ciljevima ovoga zakona? Upravo zato smo kroz ovaj zakon stavili čl. 18. ako se ne varam, da se izračuni prihvatnih kapaciteta budu temelj za donošenje budućih generalnih urbanističkih planova. Isto tako i da to bude i ako se može i ako se kreće u reviziju GUP-ova da bude temelj, temelj izračuna prihvatnih kapaciteta. Jel vi ćete sad prvi puta na temelju izračuna prihvatnih kapaciteta dobiti podatke koje možda niste imali. Velika većina turističkih mjesta, gradova, općina nisu to imali, a upravo sada ih obvezujemo da to budu temelji pri donošenju novih GUP-ova. Da se GUP-ovi ne donose odokativnim metodama ili kako god već nego da točno znamo čega imamo, što nam fali na koji način, ali opet ponavljam na temelju egzaktnih podataka i brojki koje su vidljive s obzirom da taj cijeli dokument ide i na javno savjetovanje, nužan je u objavi javnog glasila i radi ga struka. Slijedeća replika, poštovana Boška Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem poštovana ministrice. Osnova gospodarstva oduvijek je bila ponuda i potražnja. Vi najprije govorite ne o neopravdano visokim cijenama smještaja da bi završili s tezom kako ima previše smještaja i da upravo to treba ograničiti. Dakle po vašoj logici ako se smanji kapacitet privatnog smještaja onda će cijene biti niže. Poštovana ministrice, pa zar u tržišnom gospodarstvu upravo tržište ne bi trebalo riješiti preveliku ponudu? Hvala vam lijepa. Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Ja to nikad nisam rekla, niste me ikad čuli. Negdje će se pokazati ali temeljem opet ponavljam, neću ja to odlučiti niti će neki od gradonačelnika i načelnika reći negdje ima nečeg previše ili premalo nego će to brojke pokazati i prikupljanje tih podataka će pokazati da li nečeg ima. Obiteljski smještaj, vrlo važan u RH ima dugu tradiciju u RH. Pravi obiteljski smještaj. I zato idemo na taj način da se ne ograničava obiteljski smještaj, tamo gdje ga nema potrebe ograničiti, recimo npr. otocima će sigurno možda i pokazati analiza da ga treba još, zaleđe, kontinent, ali u nekim destinacijama, jer možda će pokazati da ima više obiteljskog smještaja ali to će analize. Pričekajmo struku da to kaže, to ne mogu reći ja iz Zagreba niti jedan od gradonačelnika ili načelnika, nego samo egzaktni podaci koji će gledati koliko je vršno opterećenje električne energije, struje, prometnu, komunalnu infrastrukturu, niz parametara koji će se pratiti. upitno je koliko će on u provedbenom smislu biti izvediv i uvjerena sam da se njime ne postiže cilj kojeg ste u svom uvodnom izlaganju naveli. Kada govorim da je to zakon lošeg kroja, evo baš ću se nadovezati na Krstulović-Oparu koji je rekao kako je Split za vrijeme njegova mandata naprosto turistički cvjetao. Dakle, turizam je postojao i mimo vaših novih modaliteta. Ali kada tvrdite da ćete ovim Zakonom ukinuti samovolju lokalne samouprave jer će planovi upravljanja biti doneseni na temelju i na temelju izračuna smještajnih kapaciteta za one koji imaju indeks razvijenosti 1 i 2, pa dajte mi recite provedbeno kako ćete vi nešto spriječiti? Koji su mehanizmi ukidanja planova i mehanizmi kontrole? Mislim da je ovaj Zakon napravljen samo zato da vi možete donositi uredbe u kojima ćete naknadno propisivati kriteriju po svojem nahođaju i po svojoj samovolji. Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. radi pogrešku. Pogriješila je u čl. 238, navodi i stavlja meni u usta riječi koje nisam kazao. Split je u mome mandatu bio apsolutni šampion turizma, lako provjerljivo, proglašen od turističke zajednice i svih turističkih djelatnika. 2018. Split u mome mandatu nije gubio sporove zbog toga jer smo mi kao entuzijasti, aktivisti dizali

Dobivate opomenu. I molim vas da pazite na vrijeme jer ću vam dat drugu opomenu. Povreda Poslovnika, poštovana Dalija Orešković. Čl. 238, vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika. Meni je drago da Sabor ima zdravstvenu službu pa s obzirom da ste se pretjerano uzrujali može vam i pomoći. Naime, ja sam samo ukazala da vaša argumentacija potvrđuje koliko je ovaj Zakon besmislen. Turističke zajednice i turistička destinacije su bile uspješne, vi to tvrdite, ne ja, vi ste sami sebe zapetljali u tim manipulativnim predstavljanjima vaših zakona iz ove vlade Andreja Plenkovića. Sami sabi skačete u usta, a onda se uzrujate što vam netko to ima hrabrosti sasuti u lice. Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi povreda Poslovnika, poštovanog Andre Krstulović Opare.

Pa mislim stvarno, šta bi čovjek rekao kad kolegica Orešković onkološkog bolesnika, našega kolegu vrijeđa po zdravstvenome stanju, kada pored nje kolegica Puljak mu prije toga ovako pokazuje, razumijete? A mislim zašto, čemu takvo ponašanje, ne prema kolegi Opari nego prema bilo kome u ovome domu? Ako vam nešto smeta za zakon recite, ali nemojte vrijeđati bolesnike. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, i vi dobivate opomenu. Odgovor na repliku, Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Dakle ako ste .../nerazumljivo/... ako ste me pratili u uvodnom govoru sam navela sve alate koji će biti dostupni jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave. Plan upravljanja destinacijom, voljela bih da me se i sluša, plan upravljanja destinacijom će biti jasno dostupan dokument svima koji će proći javno savjetovanje u koje je uključena i lokalna zajednica. Da će netko njega provoditi ili ne, prema onom što sam ja dobila informaciju iz udruga gradova, općina, svi žele održivi razvoj, svi žele alate. Ako ga neće provoditi, pa to će javno vidjeti ili javno će se objaviti taj dokument i javno će ga kazniti njegovi birači na sljedećim izborima.

Vi ste napravili zakon koji će sam sebi biti ruglo i naš je zadatak u ovoj raspravi vama na to ukazati, a i ovoj drugoj strani koja ne zna za ništa drugo nego za hvalospjeve i za dizanje ruke po stranačkom diktatu. To je suština. Ako vi nemate mehanizam kontrole, taj plan provedbe je ništa.

Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Imamo povredu Poslovnika, poštovana Marija Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegica Orešković povrijedila je čl. 238 Poslovnika jer ovdje vrijeđa i nas zastupnike, a i ministricu. Kolegice Orešković, zakoni ove Vlade su itekako provedivi i to građani svakodnevno osjećaju, tako će biti i sa ovim Zakonom, a vi u svom očaju ste toliko maliciozni, manipulativni da to građani također vide i ocijenit će vas na izborima. I vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Imamo povredu Poslovnika, poštovani Jure Brkan. narod na izborima kazniti. Narod je nju već kaznio, a problem je dok je ona bila predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, koliko je ona rješenja i mjera izdala koji su kasnije sudovi poništili? Znači ja vjerujem da ni ona neće vidit idućega mandata. To je bila replika. Dobivate opomenu. Idemo sa replikom poštovanog Nikole Mažara. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana ministrice, svjesni sezonalnosti našega turizma, jako bitno je da je jedna od ciljeva ovog Zakona i ravnomjerni i regionalni razvoj turizma i ono što mene veseli kao čovjeka iz istočnoga dijela RH kada krenemo od i od našega Iloka preko Baranje i onda nastavimo zapadno prema središnjoj Hrvatskoj, u proteklih nekoliko godina možemo vidjeti stvarno jedan kvalitetan razvoj, prije svega, agroseoskoga i ruralnoga turizma. Stoga moje pitanje ide, vjerujući da sigurno to ide i zahvaljujući sredstvima, ne samo RH nego sredstvima i osiguranima od strane fondova fondova EU, možete li mi molim vas reći koliko i na koji način se koriste sredstva EU, prije svega, za razvoj kontinentalnoga turizma i da li dakle i dalje u tom smjeru možemo očekivati pomoć? Hvala. Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče, svakako da će se i ovaj zakon kao što ste rekli imati sustav nadzora i kontrole s obzirom da će se iz ministarstva također voditi kontrola nad svim procesima koji se donose od planova upravljanja i ostalih svih alata koji su propisani, a naravno da ćemo i kroz NPOO, a što se tiče kontinenta mi smo jedan veliki dio upravo propisali za kontinentalni dio, za razvoj upravo aktivnog turizma, zdravstvenog turizma, novi smještajni kapaciteti što se tiče i vaše Slavonije, dakle i nastavit ćemo dalje u onom smjeru, pozivi će biti raspisani mislim početkom 2024. za ove operativne programe koji će također biti upravo namijenjeni daljnjem razvoju i poticanju turizma, cjelogodišnjeg turizma na, u samoj Slavoniji i kontinentu, hvala. Slijedeća replika poštovana Katica Glamuzina. green tax koji će JLS moći naplaćivati jednodnevnim turistima temeljem ovog zakona. Zanima me, pozdravljam tu mjeru jer neke, neke svjetske destinacije to imaju, ali me zanima kako sugerirate JLS da izdefiniraju jednodnevne turiste, kako će oni prepoznat, kako će oni razlikovat jednodnevne migracije zbog radnog mjesta, kako će oni znati je li netko digitalni nomad kojeg smo sad pustili u zemlju ili je turist, kako će netko znat tko je jednodnevni turist i kako primijenit naplatu ovog doprinosa? Hvala. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo, hvala vam na pitanju, dakle upravo se radi, zato baš o organiziranim putovanjima u, sa, u dogovoru sa turističkim agencijama i upravo zato turisti…, lokalna zajednica će, svi će imat informaciju jel turističke agencije organiziraju, znači neće se raditi dva vama koji prolazite neko područje i dolazite pogledati ne znam na nekoj obali ili na unutrašnjosti ili gdje god ima kapaci…, znači isključivo samo organizirana putovanja koje će oni imati sve informacije kada, kako dolaze, a to se radi isto s ciljem da se i upravlja turističkim tokovima da bi upravo mogli na nekim prostorima umanjiti pritiske, napraviti distribuciju samih dolazaka turista, dakle upravo pametno planirati, a to će sve također kroz taj plan koji će oni usvojiti, JLS će odrediti koliko će to biti visina, dakle sama za sebe, ali sredstva trošenja će oni strogo namjenski kao što sam rekla za rješavanje njihovih problema npr. komunalnoj infrastrukturi, odvoz smeća ili bilo tako otpada, itd., sve će to biti uključeno kroz taj segment i to smo također prezentirali, kao i cjelokupni zakon…/Upadica Sanader: Vrijeme./… isto u suradnji sa OECD-om i dobili pohvale na sam primjer ekološke takse. Hvala g. predsjedavajući. Poštovana ministrice, pa neosporna je činjenica da je upravo ova Vlada u posljednjih nekoliko godina doista napravila ogroman iskorak u razvoju turizma, poglavito kontinentalnog turizma. Obzirom da dolazim iz Osječko-baranjske županije odnosno konkretno iz Baranje mogu to i osobno potvrditi na način da se vidi koliko je ustvari razvoj turizma na našoj destinaciji utjecao i na ukupan razvoj tog područja i toga kraja. Ovim prijedlogom zakona dodaju se još odnosno daju se još dodatne mogućnosti JLS i regionalne uprave da na neki način pokreću inicijative da daju ideje za razvoj svoje, svoje destinacije, pa moje pitanje je upravo u tom smislu da nam kažete dosadašnja vaša iskustva vezana za suradnju sa JLS odnosno regionalne uprave glede inicijativa i potpore odnosno realizacije projekata od strane ministarstva, hvala. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Evo hvala lijepo, mi smo od 2016. što se tiče samo u onom dijelu i OPG-ova u razvoju otprilike oko 3 milijuna kuna uložili što se tiče državnog proračuna, ovaj dio što se tiče kontinenta također razdvajamo i ulažemo ta dodatna sredstva koja su osigurana upravo razvoju na kontinentu, ali što je bit ovog vašeg pitanja, bit je da smo mi kroz zakon, kroz regionalne koordinacije i kroz nacionalne koordinacije, kroz regionalne će župan zajedno biti sa svim gradonačelnicima i načelnicima i raspravljati upravo ova bitna pitanja koja su se dogodila sad evo i u Slavoniju, pa za sigurnost, za različite aspekte i raspraviti sa svima njima jel oni su šefovi direktora turističkih zajednica i oni su glavni koji donose odluke i oni jedini mogu donijeti odluku i zato uvodimo taj nivo koordinacija, drugi jedan dio koji će bit ministar sa svim županima i sa direktorom HTZ-a, a regionalni nivo dakle župan sa svim gradonačelnicima i načelnicima redovite koordinacije o kojima će raspravljati o svim problematici, o cijeloj problematici i u svim mogućim projektima također koji jesu na tom području, hvala.

u izračunavanje tog prihvatnog kapaciteta voditi računa i o radnoj snazi koja je na nekom području, znate kad imate hotelske kapacitete, ne znam za 10 tisuća ležajeva, treba vam, ne znam, radnika na tom području, ne možemo više računati na radnu snagu sa tog područja, dakle moramo dovoditi radnu snagu, hoteli evo često i sada, hotelski lanci rade čak i ne znam zgrade, apartmane za svoje, za svoje zaposlenike, ulaze li oni u taj prihvatni kapacitet destinacije, vodi li se o tome računa, o održivosti u tom smislu, dakle i oni isto tako koriste infrastrukturu te destinacije, dakle u tom smislu jesu li oni neki faktor kod izračunavanja ovog kapaciteta? Hvala. hvala lijepo poštovana saborska zastupnice, tako je, radna snaga je jedan od važnih elemenata koji će biti sastavni dio izračuna prihvatnih kapaciteta, već sad postoji određena metodologija za izračun, tako da će se i o tome voditi računa i dalje.

moći će se odrediti ne samo hoće li se zabraniti određeni broj smještajnih kapaciteta nego koliko gdje, kako i na koji način se može povećati ondje gdje je potrebno povećanje. Mislim da je to jako važno danas kroz ovu raspravu reći. Postavilo se ovdje pitanje hoće li jedinice lokalne samouprave provoditi ono što zapravo planovi upravljanja i studije održivog kapaciteta kažu. Nužno će biti provoditi tako nešto ako netko želi biti održiv, ako netko želi goste u svojoj destinaciji. to je ono što je iznimno važno i što mislim da treba ovdje naznačiti. I još jedna vrlo bitna stvar, a to je decentralizacija. Odgovornost jedinica lokalne samouprave za ono što je njima svakodnevno bitno. Hvala lijepo. Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Dakle, ono što ste naglasili i sami. Ukoliko jedinica lokalne samouprave ima sve alate znači ono opet napominjem, izračun prihodnih kapaciteta i plan upravljanja biti će javno objavljen dokument, to stoji u zakonu, u njegovu izradu također će biti uključena i lokalna zajednica i udruge, bitno nam je da vidimo kako, znači lokalna zajednica gleda na ove sve strateške dokumente. Biti će na javnom savjetovanju u konačnici. I svi oni kao što ste rekli, ako žele upravljati svojim gradovima, općinama u održivom smjeru oni će krenuti u ovom smjeru jer imat će alate kojim po prvi puta to mogu učiniti, a oni koji žele devastaciju svog prostora, devastaciju svojih gradova, nestanak mladih iz centara gradskih jezgara i sve ostalo oni će nastaviti u tom smjeru ali, ali postoji nešto što se isto također u ovom zakonu piše ukoliko se ne donesu planovi upravljanja,

Hvala vam lijepo. Poštovana ministrice postavila bih vam jedno vrlo konkretno pitanje, a to se pitaju brojni građani posebno u našem obalnom dijelu koji se bave iznajmljivanjem. Pitanje vama glasi, što je po vama recimo zgrada s 8 apartmana, 20 ležajeva i još nakrcanih pomoćnih gdje vlasnik uopće niti ne živi u tom središtu, domaćin u obiteljskom smještaju ili hotel? Znači po ovom zakonu vi se niste nažalost uhvatili u koštac s ključnim problemom, a to je diferencijacija rentijera s jedne strane kojima je iznajmljivanje poslovni model i s druge strane zapravo klasičnih pružatelja usluga domaćina u obiteljskom smještaju. Ovakav porezni sustav koji je zapravo i potaknuo apartmanizaciju dovodi do dubokih nepravdi jer će se jednako oporezivati i dalje vjerojatno baka i djed koji iznajmljuju apartman ili sobu u obiteljskoj kući kojima je to nekakav dodatni izvor prihoda i nekom kome je to biznis Hvala lijepo. Upravo sam to i naglasila u svom ja mislim nekom od odgovora. Obiteljski smještaj, mi smo potaknuli te razgovore i na EU razini, dakle i da se razlikuje rentijerstvo od domaćina i da postoji velika i značajna razlika. Potaknuli smo i odnosno ne potaknuli nego pokrenuli sa Hrvatskom turističkom zajednicom jednu analizu da vidimo šta je to hrvatski obiteljski smještaj odnosno smještaj u domaćinstvu koji je trenutačno pri kraju same izrade. Ovaj zakon daje vam alate. On govori o turističkim politikama. Sve daljnje zakone koje će on dodirnuti koji se tiču kreće se u izmjene i dopune. Ono što smo već dosada pokrenulo je kroz izmjenu i modernizaciju kategorizacije kako i obiteljskog smještaja rekla sam i hotela i kampova. Na EU razini sudjelujemo u razgovorima gdje su se već sada, mi smo potaknuli upravo Hrvatska da se razlikuje rentijerstvo od domaćina jer to moraju biti razlike upravo predvođeni i ovom studijom koju smo započeli raditi sa Hrvatskom turističkom zajednicom. Druga stvar je da se Direktivom DAC7 porezni sustavi već sada spajaju

Hvala lijepa. Poštovana ministrice pa donijeli ste u sabor izuzetno moderan Zakon o turizmu koji se temelji na dvije politike. Politike održivog razvoja i participativnog upravljanja gdje ne možemo iz Zagreba lokalnoj zajednici tumačiti šta treba biti tamo. Očekivao sam pogotovo s lijeve strane sabornice puno više riječi hvale i potpore jer zaštita okoliša i održivost su dvije temeljne i najdomoljubnije politike koje možemo našim, našoj djeci ostaviti. Veliki uspjesi koje vidimo i sa ovom sezonom 18 miliona dolazaka, 100 miliona noćenja, ja vam čestitam na tome, ali upravo ove moderne politike dat će alat kako da to bude održivije u budućnosti. Moje pitanje vama je bili ste u New Yorku na forumu o održivom razvoju, predstavili ste vjerujem i zakon tamo, kakva su bila očekivanja i kakvi su komentari od ostalih kolega koji se bave ovim modernijim održivim Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle, mi kad smo pisali Strategiju o razvoju održivog turizma vodili smo se da svih 17 …/Govornica se ne razumije./… budu upravo kroz naše strateške dokumente i kao zakon koji smo prezentirali s alatima koji se sad omogućuje dobili smo izuzetni poklon, pohvale zato što su oni ti koji upravo omogućuju razvoj naših gradova i općina na održiv jedan način i da vodi računa i balans između sve tri stupa održivosti. Dakle, vodilo se računa o održivosti i ekološkoj, ali ne možete imati samo ekološku održivost već moramo imati društvenu održivost, zadovoljstvo lokalnog stanovništva. Znači upravo zato su i oni uključeni u sve segmente i u konačnici gospodarski interes. Znači moramo naći balans između sve ta tri stupa održivosti. I to je ono o čemu smo najviše razgovarali i pohvaljeni ko zemlja primjer koja vodi računa o sva ta tri stupa održivosti. Hvala. Katarine Peović. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Sad se ovdje svi silno čude i postavljaju pitanje kako je to moguće da jedinice lokalne samouprave neće biti za održivi turizam, a neće jednako tako kako ste doveli radnike u Osijeku da prosvjeduju za svog eksploatatora koji ih drži u robovskim uvjetima tako ste i našu ekonomiju sveli na rentijerstvo gdje ljudi od toga žive jer nemaju šta drugo raditi. A memorandum Svjetske banke koji vas treba na nešto upozoriti kaže da je naša produktivnost s usporedivim zemljama pala najviše u odnosu na sve usporedive zemlje. Znači samo 10% rast produktivnosti u zadnjih 20 godina sve usporedive zemlje su rasle više od 30%, znači mi smo se sveli na monokulturu turizma koja nema mogućnost nikakvog privrednog razvoja. I sad ovim zakonom omogućavate jedino to, da se izletnicima na jednodnevne izlete onemogući da dolaze uglavnom umirovljenicima, a istovremeno da se otvaraju novi čarteri i nove zračne linije za one bogate da dođu kod nas …/Upadica Sanader: Vrijeme./… omogućavate da se porez ne plati na 10 godina …/Upadica Sanader: Vrijeme./… da vi se otvarali wellnessi u unutrašnjosti, da bi se …/Upadica

da brine o zelenim politikama, da radi ravnotežu upravo kako ćemo dalje razvijati turistički sektor na kontinentu i na obali, da misli o radnim mjestima kako sačuvati radna mjesta jel i za vrijeme krize sačuvala preko 800.000 radnih mjesta, 130.000 poduzeća koja niste vi sačuvali nego je sačuvala sačuvala ova Vlada jer nastavlja i dalje voditi računa kako će imati i mala i srednja poduzeća, obrtništvo upravo kroz zdravstveni turizam gdje razvijaju se funkcionalne regije, da imamo proizvođače mesa, mlijeka, jaja koja će raditi kroz razvoj zdravstveni turizma u funkcionalnim cjelinama, kroz na taj način se potiče sve ono što vi ne potičete. Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238., vrijeđanje kolegica Peović bi nas htjela vratiti uvijek u neka stara doba u doba derogirane ekonomije. Vi ste tu u ovoj sabornici izjavili i vrijeđali turističke djelatnike da su to oni koji brišu stražnjice njemačkim turistima, vrijeđate naše građane koji se bave turizmom, a niste ni slušali ministricu kada je govorila o društvenom aspektu održivosti, zadovoljstvu lokalne zajednice što ovaj zakon apsolutno omogućava. A ono što vi želite nas vratiti 30 godina ranije u socijalizam. kao repliku dobivate opomenu, to je vaša treća opomena gubite daljnje pravo rasprave. Sljedeća povreda poslovnika poštovana Katarina Peović. **Peović, Katarina (RF)** 238., pa ja citiram vašu literaturu memorandum Svjetske banke koji vas upozorava da bi trebalo ograničiti rast turizma i sad jedini zakon koji je to trebao napraviti omogućava otvaranje novih čartera, a brisanja guzica austrijskih, pa to je ono što ste vi donijeli kao mogućnost i radnu naših penzionera uglavnom da se razumijemo dok Austrijanci dolaze na naše more naši imaju samo tu opciju. A što se tiče novih mogućnosti koje otvarate ovim zakonom, pa vi ćete oslobodit poreza na 10 godina investitore da bi otvarali wellnesse najvjerojatnije…/Upadica Sanader: I vi dobivate opomenu jer to koristili ste kao repliku. Slijedi replika poštovanog Damira Habijana. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice sa suradnicima. Dakle, krajem prošle godine u ovom visokom domu usvojili smo Strategiju razvoja održivog turizma do 2030.g. i jedan od strateških ciljeva koji je tamo propisan jest turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu. Dakle, prirodni resursi zasigurno jesu jedan od glavnih motiva dolaska stranih turista u RH, ali isto tako moramo bit svjesni i prekomjernosti zapravo korištenja tih resursa i klimatskih promjena i zapravo ozbiljnosti koje moramo tome posvetiti. Stoga ja mislim da je i dobro da je lokalna zajednica odnosno jedinice lokalne i područne samouprave zapravo najbolje znaju koji su prirodni resursi na njihovom S tim u svezi ovim prijedlogom zakona kao alat za upravljanje razvojem turizma definira se upravljanje destinacijom, međutim županije i gradovi već sada imaju svoje razvojne planove gdje zapravo se uključuje i razvoj turizma. Je li to zapravo plan upravljanja destinacijom o čemu smo zapravo danas jako puno pričali? Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Dakle, nije. Razvojni planovi mogu biti sastavni dio i jedna dobra podloga kao i strateški dokumenti, kao prostorni planovi znači svi su oni podloga planovi za kulturnih dobara itd., podloga upravo za donošenje planova upravljanja. I ono što sam rekla na početku kad je saborski zastupnik Opara pitao dakle vrlo je važno da imamo jedan bitni strategiju, da znamo što želimo. Nije u svim destinacijama isto i ne možemo u svim destinacijama podupirati iste iste oblike turizma i niti ih je moguće razvijati, ali moramo znati strateški koji nam je glavni cilj gdje idemo i onda krećemo putem toga popunjavamo i radimo plan upravljanja. Hvala. Bože Petrova. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovana ministrice. Indeks turističke razvijenosti koji je iznimno bitan za ovaj zakon bit će tek naknadno donesen od Ministarstva turizma, njemu ne znamo zato. Ono što je do sada poznato, poznato je da će on uključivati određene društvene, gospodarske parametre, al da navodno neće uključivati prostorne pokazatelje. Ja bih volio da mi to kažete je li tako il nije, hoće li uključivati prostorne pokazatelje jer mislim da je strahovito važno da se u indeks turističke razvijenosti uključe prostorni pokazatelji koji su važni kroz aspekt i lokalnog stanovništva i turista? Jako je bitno definirati infrastrukturne, prometne i sve ostale potrebne parametre da bi samo lokano stanovništvo u konačnici bilo zadovoljno. Jedan od gorućih problema koji ide u tom smjeru je apartmanizacija gdje se stanovi namijenjeni za dugoročno stanovanje pretvaraju u apartmane što ruši kvalitetu života stanara, a to ste mogli riješit vrlo …/Upadica Sanader: Vrijeme./… efikasno i jednostavno ovim zakonom. Dakle, indeks turističke razvijenosti ako se ne varam postoji od 2019.g., vi možete sada interaktivnu kartu otvoriti ukucate indeks turističke razvijenosti pa će vam se cijela Hrvatska pokazati točno za svaku jedinicu lokalne samouprave u kojoj je dal jedinica, dvojka ili trojka. Ovaj prostorni … što ste me pitali je, već je unutra i svakako da je jedan od važnih segmenata na koji se gleda, jel nam je važan element al ga mi sada prvi put propisujemo i kroz zakon ko element koji će pratiti održivost jel nam je važno da znamo on se mijenja i on se svake godine sad, znači on je negdje od '20. g. postoji ta interaktivna karta i prati se kako se on razvija, mijenja, da li se negdje povećava, da li negdje neki grad ide iz 1 u 2, iz 2 u 3, iz 3 u 4, itd. ili negdje gdje 0, gdje nema apsolutno turističke djelatnosti, ali kao što sam rekla, vi sad možete ukucati indeks turističke

ministrice. Evo ulaskom u šengensko područje i europodručje, ova Vlada je otvorila zaista novu stranicu u hrvatskog turizma, a upravo kao što ste nas u uvodnom dijelu izvijestili i novi Zakon o turizmu riješit će i brojne pretpostavke da hrvatski turizam bude što konkurentniji i što održiviji. Ja moram kazati, s obzirom da dolazim iz Splitsko-dalmatinske županije, da su turističke zajednice pozdravile donošenje novog Zakona o turizmu i iz više razloga, posebno što će destinacija upravljati kretanjima turizma upravo na mjestu gdje se turizam događa, gdje su jasni problemi s kojima se destinacija nosi, a isto tako fleksibilnost ovog Zakona na lokalnoj razini je velika prednost jer tamo gdje se otvaraju nova turistička područja, koja to do sad nisu bila, građanstvo neće uvijek s veseljem dočekati promjene u tom načinu života i stoga je vrlo važno. Moje pitanje je hoće li turističke destinacije koje su prema indeksu

Znači moći će i svi oni koji su 1 i 2 aplicirati, isto kao 3 i 4, znači aplicirat će na fond za turizam. Ono što će fond za turizam se isto voditi, kriterij je kao što smo imali kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, zelene i digitalne kriterije, obnovljive izvore energije, znači svi oni koji su jasno navedeni kriteriji, tako će biti jer to je cilj i održivog turizma i daljnjeg razvoja. Takvi projekti, znači na obali smo kroz NPOO imali, ne novu izgradnju i nismo poticali novu izgradnju nego smo ulagali u kvalitetu, u smanjivanje kapaciteta što se tiče broja soba u hotelima i mogli su aplicirati samo na kvalitetu i na razvoj novih turističkih proizvoda, a na kontinentu jedno i drugo. Hvala. Poštovana zastupnica Radolović. TZ-ovi vas to jasno i tražili, a proučavajući strateške dokumente, također, je vidljivo već da postoji sudska praksa na razini EU i da se u nekim zemljama jasno definirao pojam domaćinstva, pa me stoga zanima zbog čega prebacujete zapravo odgovornost na Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i zašto se jednostavno u ovom novom ne definira pojam domaćinstva u RH na način da domaćini mogu biti samo fizičke osobe, građani, bez obzira na državljanstvo, ali da moraju imati svoju adresu domaćinstva u RH. Ovi ostali neka registriraju poslovnu djelatnost, obrt ili što god i neka tako, da tako kažem,

iz ovog Zakona, mislim da to i stoji jasno u zakonu, idemo u izmjene i dopune svih onih drugih zakona, kao što ste sami naveli kasnije, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti jer se upravo kroz taj Zakon taj segment regulira, upravo zato smo i stavili sa Hrvatskom turističkom zajednicom da napravimo detaljnu analizu obiteljskog smještaja na području cijele RH i upravo zato smo potaknuli na EU razini da se napravi distinkcija između rentijerstva i domaćina, da se zna šta je to i pod kojim uvjetima i upravo zato se kreće u sve te izmjene, ali kažem, ovo je krovni zakon i dalje će se mijenjati svi oni zakoni i izmjene i dopune koje su potrebne upravo kroz ovo što vi sad spominjete. Hvala. **Reiner, Željko Poštovana i uvažena ministrice, nedvojbeno je dakle da će ovo biti kroz NPOO najveća ulaganja koja se mjere doslovce u milijardama kuna odnosno danas u stotinama milijuna eura kontinentalni turizam. Mene zanima, s obzirom da je cijela Hrvatska iznimno kontinentalna Hrvatska, danas smo najviše govorili upravo o razvoju kontinentalnog turizma jer svi mi osjećamo da je upravo taj dio turizma koji treba jačati i unutar kontinentalnog turizma stup njegovog razvoja najveći je upravo lječilišni odnosno toplični turizam. Cijela Mađarska prožeta je toplicama, svi znamo da Hrvatska ima ogromni geotermalni potencijal, a da je većina naših toplica još uvijek još iz bivše države građena, pojavljuju se neki novi projekti, primjerice i projekt bjelovarskih toplica. Znam da će mnogi projekti proći na upravo ovom velikom, stotine milijuna eura vrijednom paketu, međutim, što u budućnosti? U Mađarskoj praktički svako malo veće selo ima ozbiljno razvijen turizam lječilišne komponenta. Možemo li mi u idućih 10 godina u Hrvatskoj duplati proizvodnju, duplati dakle potencijal koji imamo u lječilišnom turizmu, a svi znamo … .../Upadica:

je financiranje lječilišnog turizma. Shvatili smo ranije da će bez financijskog inputa, dakle ne možete, možete imati najbolje strategije, a znam da je i bivša strategija bila tako isto podupirala lječilišni turizam i mi smo se nastavili u tom dijelu, ali na taj način da smo osigurali sredstva. Ono što će se biti sad jedan dio ide kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, drugi dio smo omogućili kroz Višegodišnji financijski okvir, pozivi će biti početkom 2024. g., tako da nastavljamo kontinuirano ulaganje u naše lječilišni turizma, razgovarali smo sa svim ravnateljima specijalnih bolnica, termi, lječilišta, potencijal je ogroman, ne moramo govoriti šta nam to znači za kontinent, spominjala sam ranije, razvijanje funkcionalnih regija, to nam cjelogodišnji turizam, radna snaga koja je cijelu godinu zaposlena, ne, u segmentu lječilišnog turizma, ali isto tako i kao malo i srednje poduzetništvo koje povlače i razvija te cijele sredine

koji je poželjan za investicije, jer investicije naravno donose zapošljavanje, donose ostanak mladih ljudi na onom prostoru. Jedinice lokalne samouprave dovode do većeg životnog standarda. Uz to očuvanje prirodnog i kulturnog naslijeđa je izuzetno bitno u svakoj destinaciji, u svakoj jedinici lokalne samouprave. I sad imamo sa jedne strane dalmatinski, odnosno jadranski turizam koji čak mislim da ima već probleme i sa preinvestiranjem u nekim dijelovima i sa prevelikim brojem turista. S druge strane imamo naš kontinentalni turizam. Na žalost naše Panonsko more je presušilo i mi se moramo okrenuti nekim drugim područjima, a to su kulturni turizam, zdravstveni turizam, ruralni turizam, lovni turizam da bi osigurali nešto. Obzirom da neki gradonačelnici možda i načelnici nisu turistički djelatnici kako im Ministarstvo turizma može pomoći u tome da nekako budu bolja destinacija. Hvala. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle, mi ćemo sada u tijeku dok se i donose ovi svi pravilnici sve ono što možemo već sad komunicirati zakona što se zna jasno i što će se nakon donošenja pravilnika. Mi ćemo ići po terenu, obići ćemo, dakle i cijelu Hrvatsku, gradove, općine, županije i još dodatno educirati sve uključene dionike da znaju šta moraju napraviti, dati im znači jednu pomoć, stručnu pomoć na koji način će što lakše i što bolje krenuti i što brže krenuti u razvoj svojih destinacija. Jer dobro ste rekli jedan dio je za prekomjerno suzbijanje nekih kapaciteta koji će biti možda negdje previše. Ali drugi dio koji je važan dio ovog dijela zakona da upravo na taj način dajemo alate da razvijate svoje destinacije. Ako želite razvijati i spajati i još više iskorištavati i poljoprivredu i turizam to su glavni aduti na kojima moramo svi zajednički nastaviti nastaviti i raditi i upravljati daljnjem razvoju turizma pogotovo na kontinentu. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovana ministrice ako će ovaj zakon spriječiti izgradnju gradova duhova kojih imamo danas na žalost na obali mnogo, ako će spriječiti jednu nekontroliranu apartmanizaciju, betonizaciju obale i ako će spriječiti u stambenim zonama, pogotovo višim stambenim zgradama jedno nekontrolirano rentijerstvo onda je ovo svakako dobro. Međutim, mene zanima postoji li mogućnost nije predviđeno u ovom zakonu, ali evo u perspektivi da se vezano uz prebivalište omogući ljudima koji žive na jednom mjestu jedan kriterij iznajmljivanja, odnosno bavljenja turizmom, a onima koji nemaju tu prebivalište nego žele to raditi kao nekakav biznis sa strane, na drugi način. Evo to me zanima može li se to razdvojiti u dvije kategorije. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana ministrica Brnjac. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Dakle, upravo će direktiva, regulativa o kratkotrajnom najmu podati jedan identifikacijski broj odnosno svakom objektu. Svaki objekt koji će imati taj ID broj dobit će ga od ministarstva kod nas Ministarstva turizma i sporta koji direktno će biti povezan sa poreznim sustavom u Hrvatskoj, a međusobno je već 7 direktiva stupilo na snagu i porezni sustav i svi su umreženi, dakle svih država članica. Vi ćete na ovaj način jasno vidjeti putem platforma koje moraju sad slati informacije putem ID broja i objekta, znači sad se gleda jedan cjelokupni objekt i putem tih poveznica dobit ćete jednu cijelu sliku, vidjet će se tko ima, bavi se nekakvim, koji ulazi, koji porezni razred. Vrlo jednostavno će se pokazati sama slika. A tko nije prijavio taj dio će pokrivati državni, znači inspektorat. Hvala. **Reiner, Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice sa aspekta razvoja turizma juga Hrvatske kao i izgradnjom Pelješkog mosta i ostale prometne infrastrukture ima nove mogućnosti kako gledate na unapređenje odnosa sa bliskim zaleđem jug BiH, uglavnom hrvatski prostori. Ima li potrebe za kreiranjem zajedničkih turističkih proizvoda, proizvoda određenih strateških dokumenata. Je li ta suradnja korisna, poželjna, potrebna? Podsjetio bih da je jedan od strateških ciljeva ove Vlade i ostanak i opstanak Hrvata u BiH je preduvjet, jedan od preduvjeta i gospodarski razvoj, a obzirom na potencijale koje imamo, na bogatu kulturnu, povijesnu baštinu, na prirodne ljepote, svetište Međugorje, prometne koridore pa i blizina jadranske obale, dakle jasno je da je turizam jedna od naših razvojnih mogućnosti. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle, to se koliko sam ja upoznata to je, započeta je suradnja pogotovo između turističkih zajednica i mislim da u dolini Neretve da imaju jednu jako dobru i konstruktivnu zajedničku suradnju pogotovo u promociji turističkih proizvoda. I nastavit ćemo i dalje promovirati i pomagati, a isto tako mislim da je i Hrvatska turistička zajednica odradila niz sastanaka na još većoj vidljivosti svih dodatnih turističkih proizvoda. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena ministrice. Evo Slavoniju kao regiju manje-više svi vežu uz ravnicu. Mnogi govore i tvrde da u Slavoniji se ljudi bave poljoprivredom, da u Slavoniji ima dobre hrane, mesa, kulena, pšenice, da su Slavonci gostoljubivi, da čuvaju tradicije i svoje običaje, da ima tamo puno prirodnih ljepota itd. Svi ti atributi su upravo doprinijeli razvoju kontinentalnog turizma u Slavoniji i evo budući ja dolazim iz Slavonije iz Brodsko-posavske županije i poznato mi je da tamo imamo nedostatak smještajnih kapaciteta za turiste. Pa evo što je budućnost kontinentalnog turizma? Koji je to razvoj i da li će postojati mogućnosti upravo da se na neki način omogući kako bi bilo više smještajnih kapaciteta što je upravo potrebno? Hvala lijepo. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle, upravo to je bio naš cilj. Mi smo kroz, prvo je cilj razvoj cjelogodišnjeg turizma na kontinentu da bi ga imali mogućnosti razvijati. Falili su smještajni kapaciteti i upravo smo to omogućili kroz naše pozive, prve pozive i po prvi put osigurana bespovratna sredstva, da se omoguće smještajni kapaciteti što za javnu turističku infrastrukturu, što za privatnu turističku infrastrukturu. Dakle i ono što smo također stavili što Slavonija ima ogroman potencijal i vezano isto ne samo zdravstveni već i aktivni turizam jer znamo da se brojne sportske manifestacije odvijaju u Slavoniji da ih može imati još više, upravo da im je falio nedostatak smještajnih kapaciteta. To je ono što potičemo. Vi čete dalje kroz svoje planove upravljanja jasno definirati šta vam to još točno fali, koje je za svako recimo, za vašu županiju važna oblik turizma koji želi podupirati, koji želite razvijati i kroz taj plan upravljanja čete jasno staviti koji su to projekti od vašeg značaja, od interesa i moći čete ih također dodatno financirati iz Fonda za turizam. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice, zdravstveni turizam prepoznat je kao cjelogodišnji izvozni proizvod visoke dodane vrijednosti, poznato nam je kako radnici koji pružaju usluge na visokoj razini predstavljaju veliki potencijal za razvitak ovog oblika turizma u Hrvatskoj, a dva faktora koji tome pridonose su i naša naravno ekološka očuvanost i atraktivnost naših destinacija. Evo stoga me zanima u kojem smjeru trenutno idemo, obzirom da se uz čl. 35. ako se ne varam, propisuje poticanje i razvoj turističke ponude zdravstvenog turizma. Hvala. **Reiner, Željko upravo poštovana saborska zastupnice, kao što ste rekli kroz sve moguće mehanizme. Stavili smo kao glavni prioritet daljnji razvoj zdravstvenog turizma. Ukoliko nemamo mogućnosti financiranja, ne možemo ga dalje razvijati. Zato smo se pobrinuli da ne samo Nacionalni plan oporavka i otpornosti, ne samo operativni programi koji će bit iduće godine već i kroz ovaj zakon, omogućimo dodatne poticaje svima onima koji će se baviti i raditi zdravstvenom turizmom, jer smo rekli da nam je izrazito važno da imamo cjelogodišnja radna mjesta. Radna mjesta, dakle koja uključuju i razvijaju prave funkcionalne regije i cjeline. Nakon Covida-19, zapravo uspostavljanjem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti zapravo se pokazalo da i u turizmu i u načinu na da je to jedan način kako podstaknuti i unaprijediti zapravo i poslovanje i uspostavljanje razvoja i turizma pa je kao što je poznato evo mi smo jedna od najuspješnijih država u povlačenju tih sredstava gdje bi do kraja godine to trebalo biti oko 2,9 milijardi eura. Zanima me zapravo u ovom periodu što smo napravili što se tiče samih natječaja i provedbi natječaja, a koji su vezani za sredstva iz NPO-a,

imamo, poslane su obavijesti. Što se tiče javne turističke infrastrukture, mi smo trenutačno u fazi završetka, odnosno slaganja prioritetnih lista. Ono što smo mi jedno od rijetkih ministarstva, nismo išli na metodu najbržeg prsta nego na kvalitetu. Želja nam je da Hrvatska ima kvalitetne projekte koji mogu pridonijeti upravo našem cjelogodišnjem, ravnomjernom, regionalnom razvoju i da pridonosi turizmu koji čuva prostor, okoliš i vodi računa o klimi. Upravo svi ti elementi, ali da budemo i konkurentni, da nastavimo i dalje. I ono što sam rekla na jedno od pitanja vaših kolegica, dakle nama je upravo cilj kroz sve te projekte rasteretiti 7. i 8. mjesec, imati izvrsnu predsezonu kao što smo i sad imali i postsezonu, a na taj način imati cjelogodišnji turistički promet i povećan turistički promet. Dapače,

u destinacije je jako bitno, ali isto tako ulaganje u kadrove, posebno obrazovni sustav. Ja bih spomenuo evo u tijeku je u Splitu, na području Splitsko-dalmatinske županije jedan od najvećih projekata upravo koje je Ministarstvo turizma iniciralo to je izgradnja Turističko-ugostiteljske škole kao centra kompetencija. I evo, mene zanima pošto vidimo ovdje za Vijeće upravljanja razvojem turizma, da čine i određena ministarstva, koliko je nužna i potrebna i koliko je ona nazočna u praksi koordinacija između ovih svih ministarstava? Hvala. **Reiner, Željko Dakle što se tiče Vijeća, Vijeće je izuzetno nužno bilo za uspostaviti i mi smo to počeli otprilike 2020. godine dva puta godišnje već sada s tom praksom. Ostala ministarstva, predsjednik Vlade, Ministarstvo turizma naravno i turistički sektor jel je bilo bitno raspraviti, pogotovo tada u pandemiji, za vrijeme krize, krize, kako sačuvati turizam, kako omogućiti sigurnost ljudi, na koji način daljnje sigurnosti će se provoditi itd. To smo svi vidjeli koliko nam je upravo u tom trenutku bilo važno. Također na tim temama će se raspravljati upravo i u edukaciji, osposobljavanja novih kadrova, mi znamo da imamo 6 centara kompetentnosti, jedno između ostalog je u Splitu. Da radimo na poboljšanju još dodatnih kurikulima i upravo nam je bitno da što više se ulaže u međusobne razgovore gdje će se kroz vijeće raspravljati sve ono što su važne teme i dodirne točke, kao što su npr. bile, evo primjer napojnica. Riješeno je zajedno na sastanku i sa Ministarstvom financija. Tako imamo niz segmenata na kojima su važna prisustvo drugih ministara i upravo zato se uspostavlja ovakvo jedno vijeće kao koordinativno tijelo. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ. Ne. Onda otvaram raspravu. Pa će prvi u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Branko Grčić. Izvolite.

u provedbi ovog zakona je sigurno nešto što je jako, jako složeno i zahtjevno. Posebno u vrlo optimističnom, ja bih rekao, pristupu da će toliki broj jedinica lokalne samouprave, toliki broj županija i svih onih sudionika u tom procesu, uključujući prije svega i turističke zajednice, odraditi ovaj posao u nekakvim planiranim rokovima i sa kapacitetima kojim ne raspolažu u principu ne raspolažu, dakle ovo podrazumijeva zaista prije svega angažman vanjskih institucija, stručnih institucija i taj proces će trajati. Nažalost, dakle neće se ništa dogoditi na brzinu i preko noći, za to će trebati jako, jako puno vremena. Ono što želim u uvodu istaknuti jeste da je ova tema jako kompleksna što proizlazi iz različitih interesa sudionika u turizmu. Dakle, nema poklapanja interesa, a kad nema poklapanja interesa niti ovakvi zakoni ne mogu biti konsensualni. Znači oni jednostavno donose određene stvari koje će se nekima svidjeti, nekima se nažalost neće svidjeti i to je neminovnost. Prema tome i ova rasprava uvodna je to pokazala, ljudi imaju vrlo različite poglede na ovaj zakon. No ono što po meni treba svakako konstatirati dakle generalno kad govorimo, ja kad gledam našu poziciju u EU i ono što se događalo još od pregovora pa evo i od članstva 2013. pa do danas, pa kad gledam poziciju drugih zemalja članica svaka zemlja je specifična po nečemu, svaka po nečemu doprinosi toj EU. Neka je veliko tržište, neka ima jaku industriju recimo automobilsku, druga ima neku tradiciju u nekom drugom segmentu, a Hrvatska očigledno malo po malo postala nekretninski raj, idealno mjesto za rentijerstvo i vacation odmorište zapravo za sve Europljane pa i šire od toga. I sad naravno to ima onaj izvorni rezultat koji je dobar ekonomski jel, dakle ogroman broj ljudi u Hrvatskoj živi, neki bolje, neki lošije, ali žive od turizma, međutim postavlja se pitanje svih onih negativnih eksternalija koje su nam na neki način i motivirale donošenje jednog ovakvog zakona, a to znači u ekološkom prostornom i drugom smislu gdje zaista postoji sve veće opterećenje i raspoloživih infrastruktura i svega ostaloga i što naravno onda treba potencirati jedno ovakvo razmišljanje i ja mislim da se tu manje-više svi mi slažemo oko toga. Međutim, sad kad se uđe u analitiku kad se uđe malo dublje u priču, kad gledate prve odjeke ovog zakona u javnosti što se pojavilo kao teza? Može ona bit ispravna, može neispravna, može bit za nekoga prihvatljiva, a za druge neprihvatljiva, ali jedno je stekao se dojam da će ovaj zakon u velikoj mjeri biti udar upravo na obiteljski smještaj. Niko baš previše ne potencira da su problem hoteli, kampovi, ovi, oni, svugdje se traži problem baš u tom privatnom iznajmljivanju i obiteljskom smještaju koji raste, zaista dinamično raste, ali i pokriva jedan dio potražnje koji je tu, a koji se ne može zadovoljiti nekim drugim kapacitetima i to treba prihvatit. E sad, jesmo li prešli tu granicu i hoćemo li je prijeći? Meni se svidjelo ovdje jedno razmišljanje koje kaže, da u veliko mjeri ha to bi i liberali pa ja bih rekao i trenutno vladajući u većini podržali da tržište na neki način to regulira i da tržište sa ponudom odnosno potražnjom s druge strane određuje i određenu ravnotežu i u tom segmentu. Pa su tako baš ovo ljeto mnogi apartmani recimo u Splitu ostali prazni ili poluprazni. Znači ne može se napuniti sve, pa će ljudi možda već dogodine razmisliti da sami prijeđu iz smještaja za turiste u cjelogodišnji smještaj odnosno najam za podstanarstvo recimo jer je li-la prihod. Ako su u pola sezone ostali prazni to vam je otprilike isti prihod od turizma gdje treba puno veći angažman i oko prihvata prihvata turista, i oko čišćenja, i financiranja određenih troškova, osiguranja interneta, vrlo skupog čišćenja da to naglasim, posebno ove godine itd., itd. što izaziva neke dodatne troškove. A kad stan iznajmite prst u uho što bi se reklo godinu dana imate podstanare oni vam plaćaju režije, plaćaju vam najamninu i vi ste mirni. Platite to poreza nešto malo i to je to. Pa zašto bi se ja onda mučio ako mi je prihod otprilike sličan ili isti? Prema tome, stvar je puno kompleksnija i ne znam nekakve administrativne mjere koje bi na ovaj način locirale problem samo u jednom segmentu meni načelno nisu prihvatljive. Vidite, svi mi koji živimo recimo na Jadranu jako dobro shvaćamo što je ta jadranska renta, jako dobro shvaćamo, ali jadransku rentu ne koriste samo Hrvati, koriste samo naši građani. Pogledajte lagune i rivijere u čijem su vlasništvu, pogledajte tko radi sve više u tim firmam, velikim lancima turističkim. Tko radi sve više tamo? Hrvati? Sve manje. Polako hrvatski turizam postaje turizam bez Hrvata u tom segmentu, a onda Hrvati se pomiču prema čemu? Prema obiteljskom smještaju jer vide da mogu iskoristiti svoju stratešku poziciju da i oni participiraju u toj jadranskoj renti. Jel to nekome smeta, jel to treba uopće nekome smetat? Meni apsolutno ne, meni apsolutno ne. Dapače, neka naši ljudi što više iskoriste tu jadransku rentu. Jer vidite, ajmo sad pogledati malo stanje u Hrvatskoj, u zadnjih 10 godina popis stanovništva je pokazao u prostoru Slavonije jednostavno je manje 200.000 stanovnika, Sjever Hrvatske i Slavonija 200.000 stanovnika manje, na Jadranu nema promjene, znači ostali smo na istoj razini. Zahvaljujući čemu? Možda je jedan dio ljudi otišao, ali jedan dio ljudi je i došao tamo zato što tu vidi neku perspektivu. U čemu? U turizmu pa ne treba se sramiti da imamo turizam i da imamo tako dobar potencijal i ovaj uvjete za razvoj turizma. Monokultura, šta bi drugo? Možda je sada kasno za neke industrijske politike koje su nekada i na Jadranu vrlo često podizali objekte i tvornice koje baš i nisu u skladu sa održivim konceptom razvoja, ekologijom itd., itd., pa možda je bolje da su neke nestale. Meni je žao što nisu neke druge nastale. One koje donose veće dodane vrijednosti, koje su bazirane na znanju. Ja bi volio evo recimo radi Sveučilište u Splitu ili Rijeci ili Puli da ta djeca koja tamo završavaju imaju se gdje zaposliti osim u turizmu. Ja bi to jako volio. Tamo ima izuzetno kvalitetnih institucija, fakulteta itd., ali nažalost jako malo prostora za zapošljavanje zbog čega ti mladi ljudi odlaze ili u Zagreb ili vani. To je otprilike njihov put nažalost jel, ali nemojmo zanemariti da taj turizam ipak drži jedan ogroman broj ljudi iznad vode da tako kažemo. I upravo taj obiteljski smještaj drži mnoge familije iznad vode i predstavlja dodatni prihod, ne nešto što je pravi biznis. I ovdje je netko dobro rekao čini mi se Sabina, da trebamo to razdvojiti i tu ću, tu ćemo vas stvarno podržati. Razdvojimo ono što je obiteljski smještaj u obitelji u domaćinstvu koji donosi određeni manji prihod koji je dopuna kućnog budžeta od onoga što je potencijal za profesionalno bavljenje turizmom. Dakle, koliko je to kreveta? Je li to 10, 15, 20 kreveta, odredimo se, ali pokušajmo to razdvojiti. Neka ovi posluju na načelima pravog biznisa, a neka ovi ljudi nastave se ovim baviti u granicama u kojima to mogu. Ono što jeste problem naš to moram posebno naglasiti. Ovaj zakon je teško provediv. Znate zbog čega? Mi nemamo pouzdane baze podataka, mi nemamo pouzdane registre. Mi imamo ogroman udio sive ekonomije i crnog tržišta u turizmu. Mi imamo s jedne strane ljude koji pošteno su prijavljeni, kategorizirani prije toga, koji plaćaju svoje porezne i druge obveze i imamo one koji love u mutnom, koji funkcioniraju na crno. Ono što mene najviše smeta mi u zadnjih nekoliko godina preko 50-60% ugovora o kupnji nekretnina imamo sa strancima koji funkcioniraju na način da njihovi objekti nisu registrirani i ne samo to nego i oni koji jesu u nekoj domeni tzv. nekomercijalnog smještaja i kada dovedu u sezoni 100 ljudi svi su obitelj i svi su prijatelji. Nemojmo se zavaravati. ta činjenica da postoji ogroman udio sivog tržišta vrši zapravo pritisak na koga, pa na one naše ljudi koji legalno rade. Prema tome, mi moramo taj problem riješiti i meni je drago čuo sam tu neke napore da se to pomalo počne rješavati. To omogućavaju ove metode vezane za praćenje onoga što se događa na platformama tipa Boocking.com, Airbnb itd, itd., to se događa u sustavu funkcioniranja domaćih turističkih agencija, ali mene još brinu strane turističke agencije koje objekte u Hrvatskoj u stranom vlasništvu pune, bukiraju, iznajmljuju. Da li su one obuhvaćene sustavom praćenja u Hrvatskoj? Bojim se da Jesu, još uvijek nisam siguran da je to sve, sve u domeni legalnoga, a naravno najveći problem je onih koji uopće nisu ni u jednom segmentu, segmentu praćenja. Ovdje naši sjeverni susjedni ja sam se zapanjio kad sam čuo da imaju na jadranskoj obali 140 tisuća nekretnina, samo iz jedne države, 140 tisuća nekretnina. Koliko je toga u službenoj, a koliko u neslužbenoj ekonomiji? Jako bi volio znati. I tek kad to sve znamo onda je moguće razgovarati o metodama, o projektima, o planovima kako da se procjeni stvarni prihvatni kapacitet na pojedinim lokacijama i da se u skladu sa tim informacijama poduzimaju dakle kreiranje novih planova upravljanja itd., itd. Mislim da sam se oko toga razumjeli. Dakle, nama te stvari fale, one doduše jesu u zakonu ali bojim se da će još proteći jako puno vode što se kaže dok se to kompletira, a onda i stvori neka kvalitetna, kvalitetna osnova. Druga stvar i vrlo ću kratko. U medijima druga velika priča je oko toga da li će ovo sada proizvesti snažnije oporezivanje upravo tog obiteljskog smještaja. Kad gledate ono što sam maloprije govorio kad usporedim danas netkoga, nekoga tko prima prosječnu plaću u Hrvatskoj, kad usporedim s njim jednog prosječnog iznajmljivača koji ima recimo 4 kreveta to je najčešći slučaj u Hrvatskoj, mali iznajmljivači su otprilike 4 kreveta, to je otprilike isti godišnji bruto prihod. Isti. Kad stavite u odnos neto prihod, dakle kad se odbiju ovi troškovi čišćenja ovoga onoga, poreza znači stopa efektivnog oporezivanja iznajmljivača je 8%. Stopa oporezivanja prosječne plaće je 8,5% efektivna, pazite efektivna stopa kad se odbici itd. riješe, a stopa oporezivanja prinosa od stanarine podstanara, ako se odlučite za taj vid korištenja nekretnine je 8%. Znači sve, sva tri oblika korištenja te nekretnine donose otprilike isto državi danas u ovom sustavu. E sad ovi koji imaju više plaćat će više poreza nešto apsolutno, ali relativno tu negdje, a ovi koji imaju zaista više 10-20 kreveta, e o njima treba razmišljati gdje oni ubuduće, u kojoj kategoriji trebaju bit, prema tome nije istina, nije teza…/Upadica Reiner: Hvala./…da su ovi jako malo oporezovani, oporezovani su onoliko koliko to negdje usporedivo jeste sa drugim oblicima, hvala. **Reiner, pozdravimo na galeriji učenice i učenike Privatne škole Futura iz A sada će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnici Petrov i Miletić, prvo poštovani zastupnik Petrov, izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani predstavnici ministarstva, nadam se da će uskoro se i pridružit ministrica tu. Razlog zašto sam u samim replikama naveo da još uvijek nijedna država članica EU nema sveobuhvatan Zakon o turizmu, zato što je to istina, zato što to niste demantirali i za to postoji razlog. Dakle, ne da nisam za to da se uredi sama turistička djelatnost, da se usavrši, da bude održiva, da jesam, ali valjda postoji razlog zašto jedna Francuska, Njemačka nema takav zakon, oni jedini za koje znam da imaju je Srbija, oni imaju. Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska imaju kroz set zakona, zašto? Zato što je turizam kao djelatnost toliko kompleksna da ju je jako teško urediti jednim zakonom, a ono što se događa u ovom trenutku je da vi ne ukidate niti jedan zakon koji je dosad regulirao turističku djelatnost nego dodajete još jedan zakon, to je ono gdje ja vidim problem hrvatske legislative, birokracije, administracije, iz dana u dan novi zakon, niti jedan se ne ukida, broj zakona raste, broj članaka, stavaka raste, nastaje šuma, a pitanje je čega se tko pridržava i na koji način i zato bih volio da do kraja rasprave mi dostavite neki zakon iz EU, takav sveobuhvatan Zakon o turizmu, osim Republike Srbije, za nju znam da ima. Ono što mi je važno također napomenuti vezano za ovaj zakon, saborski zastupnici iz većine su rekli da bi oporba trebala biti konstruktivna, mi jesmo konstruktivni, iz mog izlaganja ćete vidjet da jesam. Ja ću vas prvo upozoriti na određene stvari koje ste propustili napraviti u zakonu i nadam se da ćete ga do drugog čitanja ispraviti tako jer ću vam dati određene konkretne prijedloge za unaprjeđenje samog turističkog sektora. Kada govorite u čl. 5. gdje se određuju djelatnosti i usluge u turizmu navode se samo djelatnosti koje su već uređene postojećim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Zašto se nisu navele i druge djelatnosti i usluge u turizmu, sve one koje je moguće identificirati pomoću turističke potrošnje, to se u prvom redu odnosi na trgovinu, na promet, na umjetnost, zabavu, rekreaciju, zašto? Pa struktura turista koji posjećuju Hrvatsku jest takva da vrlo često kupuju u trgovačkim centrima. Koje prijevoze koriste glede autotaksija i zbog čega? Svi, sva ta invent industrija je također jedno važno područje u turizmu. Zašto i to nije navedeno kao dio usluga? Ono što mi je također važno prije nego nastavim sa određenim stvarima vam iznosit što mislim da se treba popraviti. U samoj replici naveo sam da mi je jako bitno jesu li prostorni pokazatelji ugrađeni u indeks turističke razvijenosti. Ja sam svjestan da ministrica ne mora znati u svakom trenutku sve, ne mora jer onda bi bila dovoljna jedna osoba u cijelom ministarstvu, to bi bio ministar i to nije realno i ono što mi je cilj, nije mi cilj davati packe nego samo na jednu stvar upozoriti, u indeksu turističke razvijenosti nisu uključeni prostorni pokazatelji, a oni su strahovito bitni. Dakle, sami indeks turističke razvijenosti temelji se na 5 pokazatelja, to radi Institut za turizam, naručilo Ministarstvo turizma. Ima nekoliko pokazatelja, broj noćenja, sve možete kao što je ministrica rekla pronaći javno, al zašto su bitni prostorni pokazatelji, zašto bih volio da u indeksu turističke razvijenosti stoje i prostorni pokazatelji i molio bih ih da se to unese kao varijabla u indeks turističke razvijenosti. Zato što su prostorni pokazatelji također bitni za planiranje samoga turizma. Vi u ovom trenutku i tu se nećemo lagati imate masu lokalnih sredina koje su nezadovoljne brojem turista i trenutnim svojim kapacitetom kolko oni to mogu primiti, ne mogu primati više, zašto? Pa zato što im infrastrukturno nisu riješeni sve ono što je trebalo biti riješeno. Ako ćete gledati, komunalne usluge im nisu riješene, parking obični im nije riješen, nije za lokalno stanovništvo, a kamoli kada još 10 puta više od lokalnog stanovništva za vrijeme turističke sezone dođu turisti i to su prostorni pokazatelji i ja bih volio da u indeks turističke razvijenosti se stavi i to, zato što je jako bitno kako će se osoba u lokalnoj sredini, kako će se lokalno stanovništvo osjećati za vrijeme sezone, ako vam je ono nezadovoljno, zaboravite na turizam. Da bi se turizam događao lokalno stanovništvo koje živi u toj sredini treba biti zadovoljno. Ako niste riješili parking, niste riješili komunalne usluge, niste riješili infrastrukturu. Nema zadovoljstva, a onda u konačnici jednog dana nema tu ni turizma. Imam toliko stvari koje bi vam se trebale iznijeti. Ja ću npr. iznijeti još jednu stvar. Znači praćenje održivosti se definira čl. 15. Između ostalog u njegovom stavku 3. predviđa se prikupljanje podataka o turističkom prometu. Ja bih volio budući da sam vidio da je ministrica iznosila način na koji će se to raditi, a on ne uključuje koliko sam razumio samo sustav e-visitor, koji jest najpouzdaniji jer je on dobrovoljan način unošenja. Ja bih volio da ministarstvo jasno i glasno napiše na koji način će se adekvatno i sustavno pratiti. Jer mi znamo da u ovom trenutku preko 25 ili pretpostavljamo u sivoj zoni. Mislim da je to jasno. Ono što ću na kraju samo reći, ta još jedna stvar bitna. Sama uloga turističkih zajednica, malo vam je predimenzionirana, jer vi ono što vi predviđate da će turističke zajednice raditi, one za to trenutno nemaju kadrovskih kapaciteta. E, sada je samo pitanje je li ovo Trojanski konj za nova uhljebljenja. Ili možda za nove poslove koje će se sklapati kako bi se donijeli planovi. baš me zanima kako će za godinu dana izgledati ta suradnja kada određeni ljudi govore kako je njima drago jer su načelu lokalnih samouprava da se ovo događaja jer oni sad imaju servis u vidu tih turističkih zajednica pa sami zakon, prijedlog zakona, ja vas tu moram upozoriti je nesklad u samom sebi. U jednom trenutku govorite da su one u rangu veće i više od od lokalnih zajednica, u drugome članku i stavku kažete da su one na servis lokalnim zajednicama. Jedino što to veže su predstavnici pojedini u tim turističkim zajednicama. Ali ono što je neupitno i ono što ostaje, oni trenutno nisu kadrovski opremljeni da bi bilo što od svojih obveza, odgovornosti i uloga obavljali. I samo za jednu kraj, jednu stvar za kraj. Ja se samo nadam da Ministarstvo turizma nije sudjelovalo u spački koju je napravilo Ministarstvo graditeljstva sa ministrom Brankom Bačićem na čelu, a vezno za upravo sektor turizma. Ja se samo nadam da ova ministrica nije dala svoju pismenu ili usmenu suglasnost da u trenutku i nisam htio uopće postaviti to pitanje, ministrice je li za vas održivi turizam obiteljski kao što je za nas. Gdje vidimo tu nišu gdje Hrvatska može skočit u svojoj kvaliteti ili je hotelski? Ali vidim u kojem smjeru ide Vlada, pogotovo vezano za uredbu koju su provukli kroz e-savjetovanje, na to vas trebam upozoriti. Kroz uredbu koju su provukli kroz e-savjetovanje u kojoj su oni mimo mišljenja visokog procjeniteljskog tijela kojeg imenuje Vlada, koje je donijelo zaključak da se trebaju naplatiti točno određene cijene po kvadratnom metru prostora kojeg danas koriste hoteli. Branko Bačić, Ministarstvo graditeljstva je provizorno bez ičijeg mišljenja, ikakvog stručnog mišljenja, to mišljenje koje je to donijelo, to procjeniteljsko tijelo spustio za 3 puta i nanio štetu ovom državnom proračunu i svakom idućem proračunu za minimalno 60 milijuna eura. Je li to govori u kojem smjeru Vlada vidi razvoj turizma? Znamo u kojem smjeru određeni u Vladi vide kako se ruši država i šteti državnom proračunu. Ja se samo nadam da ovo ministrice nije i smjer Ministarstva turizma, nadam se da je izolirano vezano za Branka Bačića. Imamo jednu povredu Poslovnika, poštovanog zastupnika Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Čl. 238. Kolega Petrov, povrijedio je Poslovnik. Omalovažava nas ovdje sa svojim neistinama koje iznosi na temu procjena oko toga što čini dio turističkog …/govornik se ne razumije/…, a što čini građevinsko područje koje također postoji oko tih objekata, kad govorimo o turističkim objektima. To namjerno rade, ne bi li već unaprijed ocrnili nekoga da čini nešto što je protuzakonito, da nešto što ne valja i što čini kao štetu RH. No uopće ne razumiju problematiku o tome, ne razumiju i smatraju da je svatko koga oni odrede dužan upravo uzeti toliko područja ili toliko zemljišta koje njima odgovara. Pitanje je što bi bilo sa tim cijenama, što bi bilo po ovim cijenama koje će se

vi pokušavate opravdati jedno zlo manjim zlo. Zlo ostaje zlo. Bilo ono malo ili veliko. Zlo je zlo. I u trenutku kada imate odluku visokog procjeniteljskog tijela, službeno dokumentiranu u Vladi koju ste dužni poslušat, koja vam govori da morate, morate naplatiti 60 milijuna eura više i vi to ne radite. Vi radite direktnu štetu. A nadam se da će se s tim pozabaviti DORH. Dobro. To je isto. Nije bila povreda Poslovnika. Nažalost kako vam je to treća opomena, ja vam temeljem čl. 240. st. 2. moram izreći opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Kolega, prije nego što dam riječ kolegi Miletiću, koji to željno čeka, ali i kolega Zekanović je dignuo povredu Poslovnika. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani kolega Petrov je rekao u svom govoru da neće dijeliti packe, a upravo to i radi. Upravo to i radi. I onda on kaže, mora se, mora se. Jedina stvar koja se mora kad se nešto ovjeri kod javnog bilježnika, više to ne raditi odnosno napraviti kako si potpisao. Pa on to nije napravio. Dakle, imamo jedan problem. Kolega ne zna što znači morati, a jako je bitno bez obzira na koji način to kažete vi govorite gluposti i laž. Dobro, kolega ovaj Zekanović to je bila replika, a pritom ste upotrijebili riječi koje nisu primjerene pa vam dajem opomenu. Nadam se da sad možemo nastaviti, pa kolega Miletić će nastaviti. Izvolite, ali prije nego što kolegi Miletiću dam riječ pozdravit ćemo na galeriji učenice i učenike Srednje škole iz Valpova.

sa svojim suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe, dakle ne znam čemu tolikih emocija kod vladajućih mi samo želimo kvalitetu raspravu i ukazati na onu problematiku koju mi vidimo da se može popraviti. Ja bih volio da tako shvatite barem što se tiče Kluba MOST-a ovaj naše ovdje istupe. Nama je jasno da Hrvatska živi od turizma i da mi ne bismo mogli funkcionirati bez turizma. I tko god je nacionalno osviješten i tko god je ja ću to reći domoljub njemu je u interesu da nama turizam ne samo opstane nego da raste da svake godine bude sve bolje i bolje. I s tim osobno i mi u Klubu MOST-a nemamo nikakav problem dapače. Ono što bih ja volio da u fokusu imamo očuvanje prostora, zaštitu obiteljskog smještaja, smjer obiteljskog turizma je li koji je jako važan za nas i mi sa našim stručnim suradnicima kad smo razgovarali na ovu temu jer normalno da smo razgovarali sa strukom i s profesorima na koncu koji su u turizmu držimo kako je baš taj smjer obiteljskog turizma za Hrvatsku vrlo važan. Problem apartmanizacije i sad stvar je da mi ako već donosimo zakon, a rekli smo na području EU nema ovakvog nekog zakona onda bi bilo dobro da imamo ove tri stavke tu očuvanje prostora, problem apartmanizacije i kako zaštiti obiteljski smještaj. Ono što isto tako je važno možda reći da Europska komisija oblikuje različitim pravnim procedurama zakonodavne trendove no ona nije sugerirala da neka članica EU donese nešto što bi se moglo uobličiti u Zakon o turizmu. I prema Svjetskoj turističkoj organizaciji zbog raznolikosti turizma ne može postojati niti jedan akt koji se može nazvati Zakon o turizmu jer tako složen fenomen koji se sastoji od ogromnog broja heterogenih odnosa i pojava teško je obuhvatiti u obliku nekakvog zakonskog rješenja. I mi ovdje vidimo opet problem hiperprodukcije legislativa, a koja zapravo je teško provediva jer postoje li sad neka druga skrivena namjera ne znam i ne bih sad o tome govorio. Zabrinjava nas priča turističkog zemljišta, ovdje je o tome govorio moj kolega Božo Petrov. Mislim to je činjenica da ste vi imali jedno vladino tijelo, nezavisnu komisiju koju je Vlada imenovala, da je ta vladina vladina komisija rekla za moje područje Kvarnera, za moje područje Kvarnera da jedan kvadrat zemljišta, hotelskog zemljišta vrijedi 4,8 eura. Evo to zna tu je i gospodin Cappelli koji je tu u toj struci do kraja na koncu i obnašao je najveće funkcije. I sad to vladino visoka procjeniteljska komisija je rekla 4,8 eura i postoji taj dokument. Mi ga imamo. Mi ga u Klubu MOST-a imamo. E onda dođe ministar Branko Bačić prekriži to i kaže neće biti 4,8 nego 1,5 eura. I mi smo samo tražili objašnjenje da nam to objasni zašto je to tako i koliko novca RH, Državni proračun gubi svake godine radi takvog postupka. I držimo da svatko odgovorno vođenje države mora razmišljati i o tome. Ne možemo zabijati kao nojevi glavu u pijesak i praviti se da ništa tu ne događa. S druge strane, isto turističke zajednice. Je li uloga koja je namijenjena, ajde izrazit ću se da je u najmanju ruku čudna. Dakle, one nemaju izborni legitimitet to znamo. Turistička zajednica nijedna na ovom svijetu nema izborni legitimitet, a po ovom zakonu ako sam ja dobro shvatio turističkim zajednicama se daje ovlast da one određuju planove i donose niz nekih odluka koje bi onda u značajnom mjeri utjecale ajmo konkretno i na poduzetnike. I to je ono što sam pokušao u stanci reći. Dakle, ja bih volio da onda ovaj zakon misli i na poduzetnike, a ako netko dođe i želi uložiti 2, 3 ili 4 miliona eura u neko selo, dakle zašto onda ovaj zakon ne brine i o poduzetnicima. I zato sam se izrazio možda presnažno, ali na jedan način da je ovaj zakon kao vraćanje u neke oblike onda socijalizma. i u redu je da država tu skrbi o nekim nacionalnim interesima i o nečemu što je važno, ali mi držimo da itekako treba paziti u dimenziji usmjerenosti prema poduzetnicima.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, uvažena ministrice sa suradnicima, danas je pred nama Prijedlog Zakona o turizmu kojeg ministarstvo predstavlja kao posljednji korak cjelovite reforme turizma. Turizam je to dobro znamo naša najjača gospodarska grana, a turistički sektor čiji prihodi čine iznimno važnih 20% hrvatskog BDP-a najbolji su izvozni kanal nacionalnog gospodarstva. I zbog toga je izuzetno važno na koji način će se turizam razvijati. Priznali mi to ili ne taj se razvoj dosada događao dobrim dijelom po inerciju, uglavnom sam po sebi što je naš turizam nažalost odvelo preko granica održivosti. Kada sam to svojevremeno jednom već konstatirala za ovom istog govornicom naljutila sam tada premijera koji mi je zbog te tvrdnje tada zamjerio i prigovorio tvrdeći drugačije. No, niz je pokazatelja koji mi nažalost reći ću daju za pravo. Takav neplanski i nekontrolirani razvoj turizma doveo je među ostalim do visokog udjela nekomercijalnog smještaja, dovelo ga je to i do neplanirane pretjerane apartmanizacije, nekontroliranog širenja smještajnih kapaciteta što je utjecalo na sve očitiji neodrživ pritisak na sve segmente komunalne infrastrukture na sve naše resurse, dovelo ga je to i do situacije u kojoj masovni, a nekontrolirani turizam sve više negativno utječe na svakodnevni život ljudi domicilnog stanovništva u turističkim područjima. Ti ljudi od turizma žive, pa najčešće stisnu zube, izdrže tih nekoliko ljetnih mjeseci, no zaslužuju li oni to? Zaslužuju li i sve ostale negativne posljedice i konotacije takvog najvećim dijelom nekontroliranog i nekoordiniranog turizma? A kad već govorimo o tome kako turizam utječe na domicilno stanovništvo podsjetit ću i na jedan problem o kojem se javno toliko i ne govori, ali znamo da on itekako muči ljude koji u turističkim područjima žive, osobito mlade ljude, mlade obitelji koje tek moraju osigurati svoju egzistenciju. Naime, svjedoci smo da turistički rast, velika turistička potražnja u priobalnim mjestima rezultira i velikim rastom cijena nekretnina i najamnina stanova koji za cjelogodišnji najam nerijetko nemoguće je i pronaći, što stanovnicima tih područja koji nisu vlasnici nekretnina predstavlja veliki egzistencijalni problem. Za rješenje tog problema država bi se trebala daleko aktivnije uključiti kroz adekvatno planiranje prostora, ali i na niz drugih načina jer lijepo je imati zlatnu koku i od nje živjeti, no treba je i hraniti kako bi ista poživjela. Vratit ću se na sam zakon, jedna od prvih primjedbi koju želim naglasiti odnosi se na katastrofalno loš tajming e-savjetovanja. Neprihvatljiva je naime činjenica kako se zainteresirana skupina, dakle ljudi koji žive od turizma i za turizam o prijedlogu zakona morala očitovati u samom jeku turističke sezone, naime savjetovanje je završeno 26. kolovoza, a trajalo je 30 dana. Sve strukture dionika u turizmu u tom periodu su najokupiranija poslom, uglavnom u tom periodu nemaju vremena za ništa drugo osim za posao od kojeg žive i sasvim je jasno kako nisu mogli kvalitetno sudjelovati u kreiranju zakona koji se direktno na njih odnosi. Silne molbe da se savjetovanje produži nisu naišle na razumijevanje u nadležnom ministarstvu. Zašto je to tako i zašto u ministarstvu nisu našli za shodno poslušati ovu vrlo razumljivu i opravdanu sugestiju, zašto nisu prihvatili biti partneri na taj način nije mi jasno. Što je tome bila krajnja namjera, je li nekome bilo u interesu da se to baš tako provede, možemo samo nagađati, a možda će to pokazati i vrijeme. Nadalje, ministarstvo u ovom prijedlogu zakona doduše prepoznaje problematiku prekomjernog rasta turizma i kroz prijedlog zakona donosi mjere kojima bi se trebalo voditi kako bi svaka destinacija za sebe odlučivala o svom daljnjem turističkom razvoju. Zamisao je donekle dobra odnosno dobra je namjera jer JLS trebaju imati mogućnosti i obveze očuvanja svog prostora i odabira strategije razvoja u smislu turizma, al u praksi to neće dobro i učinkovito funkcionirati, prijedlogom zakona naime te se mjere ograničavaju isključivo na razinu lokalne i regionalne samouprave, dok o mjerama na nacionalnoj razini ni riječi. Previše je to kompleksna i važna tema od šireg nacionalnog značaja da bi je se isključivo seciralo i sjeckalo po granicama općina i gradova, pa će jedni ovako, a drugi onako, bez ijednog strateškog koordiniranijeg pristupa i u konačnici bez jasno definiranih mjera koje će predstavljati obvezu i samoj državi. U ovu bi se problematiku definitivno trebalo uključiti i niz drugih ministarstava, prvenstveno Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva koje bi izmjenama i usklađivanjem svojih zakona, propisa i pravilnika pratili buduće planove destinacija. Sporno se tu, sporno će tu naime biti i preklapanje određenih zakona odnosno gradovi i općine jednostavno neće moći provoditi određene željene mjere održivosti temeljem Zakona o turizmu jer će to zalaziti u sferu nekih drugih zakona, primjerice Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojim takve mjere nisu predviđene. Ili pak s druge strane imamo situaciju u kojoj predloženi Zakon o turizmu kroz određene odredbe daje JLS izvjesne ovlasti u planiranju i i upravljanju prostorom s ciljem zaustavljanja prekomjernog turizma doduše, ali se na taj način zalazi u ingerenciju Zakona o prostornom uređenju koji je kao što znamo glavni zakonski alat za provedbu politike korištenja prostora, pa tako i prostornog razvoja i ograničavanja turističke ponude. Jasno je da Zakon o turizmu ne smije ulaziti u ingerencije Zakona o prostornom uređenju i gradnji odnosno Zakon o prostornom uređenju mora biti lex specialis u odnosu na predloženi Zakon o turizmu. Uglavnom zbog svega navedenog nerijetko će i neizostavno dolaziti do nesrazmjera i kolizije između želja i mogućnosti, pa će se dio tih zakonskih odredbi pokazati kao mrtvo slovo na papiru. Za ovom govornicom više puta naglašavala sam potrebu rješavanja jednog kroničnog problema hrvatskog turizma koji muči i opterećuje mnoge lokalne turističke sredine, ali se zapravo reflektira na sve razine i javne proračune, od lokalnog, državnog, a to je problem neprijavljivanja gostiju u tzv. nekomercijalnom smještaju. Riječ je o vlasnicima stanova i kuća za odmor, većinom stranim, ali i hrvatskim državljanima koji imaju zakonsku obvezu prijaviti se kao turisti i plaćati turističku pristojbu i to uvijek uz velike popuste i pogodnosti, no unatoč svim tim povoljnim uvjetima velik broj njih godinama ne prijavljuje svoj boravak i ne plaća pristojbu, čime u značajnoj mjeri zakidaju javne proračune, kako lokalne tako i državne, a i da ne govorimo kako se takvi objekti nerijetko iznajmljuju na crno, pa je tu šteta za zajednicu još i veća. Predlagala sam da se ovlasti i autonomija u nadzoru i sankcioniranju smještaja na crno smještaja na crno vrati JLS i lokalnim turističkim zajednicama jer je to svojevremeno već vrlo dobro funkcioniralo do kraja '80.-tih godina kada su ove poslove obavljali pomoćni turistički inspektori u ingerenciji tadašnjih općina. Spuštanje ingerencije na lokalnu i regionalnu razinu uz odgovarajući zakonski okvir u mnogome bi pomoglo da se ova ali i niz drugih sličnih situacija riješe na višestruku korist. U ovom zakonskom prijedlogu o tome na žalost ni riječi. I da zaključim. Mišljenja sam a to tvrdim i na temelju stavova određenih predstavnika struke kako bi u ovoj situaciji bilo vrlo važno da nadležno Ministarstvo turizma i Vlada Republike Hrvatske u okviru zakona konkretnim mjerama koje će i njih obvezati i sami preuzmu veću odgovornost za upravljanje održivim razvojem turizma. U tom pravcu potrebno je što skorije uspostaviti i koordinaciju među nadležnim resornim ministarstvima sa ciljem provedbe Strategije razvoja i održivog turizma do 2030. Najveću ulogu pritom imaju ministarstva nadležna za turizam za prostorno uređenje i pomorstvo. Jer ono što želimo vidjeti jesu mjere za provedbu Strategije održivog razvoja na nacionalnoj razini, a ne isključivo na razini općina i gradova i to pod krinkom navodne decentralizacije. Bez jasno definiranih obveza države, bez s jedne strane preciznih mjera koje će država koordinirano i međuresorski provoditi a s druge strane dobro osmišljenog strateškog dokumenta toliko željenog bar deklarativno, ali toliko istinski potrebno održivog razvoja turizma neće biti. A dokle će onda biti i samog hrvatskog turizma pitanje je za kristalnu kuglu ili možda i nije.

Pa će prvi u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Branko Grčić. Izvolite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice. Danas se

U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Gari Cappelli. Izvolite.

kolegice i kolege. Prijedlog ovog Zakona tj. njegova eventualna finalna implementacija u hrvatsko zakonodavstvo treći je od 3 planirana strateška dokumenta koji podrazumijeva reformu upravljanja razvojem turizma koji želi provesti ova Vlada. Sve je to predviđeno Nacionalnim planom oporavka, otpornosti i oporavka, dakle donijeli smo prvo Strategiju razvoja održivog turizma, zatim Nacionalni plan razvoja održivog turizma i sad raspravljamo o krovnom zakonu koji bi trebao regulirati cijelu granu gospodarstva, Zakon o turizmu. Dakle strategija, nacionalni plan, zakon. Ponovit ću još jednom da su sve to zapravo obaveze proizašle iz Nacionalnog plana za otpornost i oporavak koji smo kao i sve države članice slali tijelima EU kako bismo od Europe dobili novac za taj NPOO, a sjećate se, NPOO je plan oporavka od krize uzrokovane Covid virusom. Zašto to naglašavam? Zato što iako već desetljećima svi znamo i upozoravamo da se u Hrvatskoj turizam tek događa, ne planira se i to se događa stihijski iako već desetljećima upozoravamo da cijeli sustav stoji na krhkim nogama i bez ikakvog strateškog promišljanja o učinkovitom upravljanju turizmom, taj naš turizam egzistira kao divlja vrsta koju još nitko nije ukrotio i sve je bilo okej dok se nije desila neka kriza poput Covida i onda više ništa nije značilo što imamo najljepši geografski položaj u Europi, što imamo puno sunca, dobre hrane. Sigurnosni faktor je sve to poklopio i natjerao nas, napokon da ozbiljno počnemo strateški razmišljati o gospodarskoj grani koja nam život znači jer svake godine mi se gospodarski krećemo prema rubu ponora i onda nas turistička sezona spasi od tog istog ponora, vrati malo unazad na sigurno kako bismo nakon sezone ponovo mogli krenuti prema tom istom ponoru. I nemojte me krivo shvatiti, ne upirem prstom samo u ovu Vladu jer mijenjale su se u zadnjih 20 godina razne vlade, većinom, doduše HDZ-ove koje nisu prioritizirale turizam kao gospodarsku granu i koje su dozvoljavale da gospodarski ovisimo o sustavu kojeg ne kontrolira nitko i koji se dešava stihijski. Tako da, u načelu pozdravljamo što se dešava ovakav pomak, barem u strateškom promišljanju o turizmu i što nam se upalila napokon ta lampica koja signalizira potrebu strateškog upravljanja turizmom. A sad, koliko će konkretno ovi dokumenti zaista biti učinkoviti, to ostaje za vidjeti. Strategija je dosta generalan dokument i postavlja dugoročan smjer kretanja koji nacionalni plan malo kratkoročnije specificira. Međutim, pri donošenju nekih drugih zakona već smo mogli vidjeti kako oni i nisu baš uzeli tu strategiju u obzir i nije se pazilo, da recimo, Zakon o pomorskom dobru bude u potpunosti usklađen sa tom Strategijom, kao što nisu ni neki drugi zakoni. U obrazloženju ovog prijedloga u jednom dijelu piše, donošenjem Zakona o turizmu kao krovnog zakona koji uređuje upravno područje turizma, uspostavlja se sustav praćenja i analize podataka, sektorski specifičan sustav poticanja ulaganja u turizmu praćenja analize ulaganja, definiraju se uloge ključnih dionika u razvoju turizma, međuresorna suradnja te definiraju pokazatelji i standardi osiguravanja održivosti turizma i to je recimo sjajna stvar, pokazatelji i standardi održivosti i to su osnove temeljem kojih se može radit mjerljivi monitoring, elementi kojima možemo pratiti jesmo li zaista svim daljnjim aktivnostima na ucrtanom putu i nadam se da će se ti pokazatelji moći donekle koristiti i u praćenju usklađenosti ostalih zakona specifičnih koji su, koji se mogu povezati sa strateškim dokumentima vezanima za naš turizam. Dobro je da se planiraju raditi izračuni prihvatnih kapaciteta, sjajno je da se planiraju satelitski računi turizma jer bismo time trebali moći pratiti kako turizam utječe na naše gospodarstvo i na naše društvo, međutim postojanje nekog alata ne podrazumijeva nužno i kvalitetno korištenje tih alata. Sami prijedlog zakona ide u dobrom smjeru, ali ima nekih nedorečenosti zbog kojih će naš Klub Socijaldemokrati vjerojatno u prvom čitanju biti suzdržan i nadati se da će neki detalji biti konkretnije riješeni do drugog čitanja. Konsenzus je, a i imperativ postavljen na međunarodnoj razini da se prioritizira održivi razvoj i dosadašnji strateški dokument i uključujući i ovaj prijedlog zakona reflektiraju takvu intenciju, međutim nismo sigurni da postavljaju takve konkretne ciljeve, niti nude alate koji idu prema takvom cilju. Primjerice, sada 10-ljećina nakon što u Hrvatskoj postoje i uspješno rade Agencije za destinacijski menadžment jer se na tržištu prepoznala potražnja za takvim uslugama, pa su se u nedostatku drugačijeg strateškog odgovora na takvu potražnju na tržištu organizirali organizirali poduzetnici i poduzetnice koji su otvarali takve agencije i nudili takve usluge. I sad nakon što to tako funkcionira na tržištu već dugi niz godina, sad bi se ovim zakonom takvi poslovi stavljali u portfolio usluga turističkih zajednica koje su usput budi rečeno u privilegiranom položaju pred svim drugim agencijama koje dakle već godinama same razvijaju tu granu turizma. Turističke zajednice su tu u privilegiranom položaju zato jer najveći broj klijenata u poslovnom destinacijskom turizmu prikupljaju se sudjelujući na specifičnim međunarodnim sajmovima, sudjelovanje na tim sajmovima je skupo i ne može se očekivati rezultate ako ćete sudjelovati samo na jednom godišnje i samo jedne godine, godišnje se dešavaju 4 takva koja su relevantna i ako hoćete biti relevantan pružatelj takvih usluga morate se pojaviti barem na dva svake godine i to je jako skupo. A znate li tko kontinuirano ima jedan od 5 najvećih i najposjećenijih štandova na tim sajmovima svake godine? Hrvatska nacionalna turistička zajednica. Do sada su agencijama i hotelskim kućama u podnajam davale dio tog velikog i posjećenog štanda. Možemo li računati da će to raditi i dalje obzirom da se sada praktički stavljaju u konkurentsku ulogu s tim agencijama? Pa i nisam baš sigurna, a ako nije intencija ovog zakona da TZ-ovi konkuriraju agencijama onda je to trebalo jasno napisati u zakon da će oni imat tek strateško plansku ulogu, ali ne i komercijalnu. Dalje, planovi upravljanja destinacijom koji se spuštaju na JLS-ove ili udruženja JLS-ova, iako smatramo dobrim da se JLS-ovima daje veća autonomija, bilo bi pametno da postoje neki jasno definirani kriteriji temeljem kojih će se ti planovi donositi kako bi bili usklađeni sa strategijom i nacionalnim planom, bilo bi dobro definirati i u kojem ih trenutku moraju donositi kako se u slučaju promjene izvršne vlasti u gradu ili općini ili u jednom od gradova ili općina koji sudjeluju u udruženim zajedničkim planovima upravljanja destinacijom, ti planovi ne bi propali. Možda se to i planira nekim podzakonskim aktima, ali mi to iz ovog prijedloga zakona ne vidimo. I dok se slažemo također da je bitno da se tzv. apartmanizacija kontrolira i reducira, bitno je to napraviti na način koji je odgovoran prema svim građanima i koji neće uskraćivati dosada ostvarena prava, otimanja ne smije biti, već planskog reguliranja koje ide na dobrobit svima i koje je porezno korektno prema svima. Nama dalje nije problem samo apartmanizacija već su problem i kruzeri koji šporkavaju naše more, divljanje jahti i glisera koji ugrožavaju kupače, neadekvatna briga za podvodni svijet, Arsene bi li stao molim te, smetaš mi. Nama dakle nije problem samo apartmanizacija, nama su problem i kruzeri koji šporkavaju naše more, divljanje jahti i gliseri koji ugrožavaju kupače, neadekvatna briga za podvodni svijet i za maritivne vrste, biljni i životinjski svijet na plažama, puno je tu problema koji se tiču turizma, a za koje konkretna rješenja u ovom prijedlogu zakona ne vidimo. Također bih se htjela još osvrnuti i na dio zakona u kojem se govori o jednodnevnim turistima i turističkom ekološkom doprinosu. Dok opet smatramo da je dobro da je ovim zakonima omogućeno JLS da ostvaruju neki prihod koji dijelom možda može malo nadoknaditi ono što su gradovi i općine izgubili ovom zadnjom tzv. poreznom reformom i daje im opciju financiranja tzv. zelenih projekata, ne uspijevamo baš iščitati iz ovog zakona kako bi to točno JLS-ovi mogli raditi, kako će to točno netko utvrditi tko je jednodnevni turist, pogotovo kad se turistima smatra naravno i domicilno stanovništvo. Ja kad iz Splita odem u Osijek, ja sam tamo turist, kako će to netko utvrditi da sam ja tamo turist i da bih trebala platiti turistički i ekološki doprinos? Ista stvar kad odem u Kopački rit, kad odem na Brijune, na dubrovačke zidine. Na odboru kad sam postavila ovo pitanje rečeno je da bi se to možda moglo raditi kroz naplatu ulaznica na događanja u destinacijama koje privlače jednodnevne turiste u tu destinaciju. Dakle sad primjera radi, ako neka familija dođe iz Makarske u Split na jutarnju dječju predstavu, platiti će kroz cijenu ulaznice taj tzv. green taxe i ne daj Bože da navečer istog dana odu i na neki koncert gdje će taj jednodnevni ekološki doprinos onda što, platit dvaput? Kako će netko iz Splita koji ode na taj koncert dokazivat da nije jednodnevni turist, hoće li nas sve počet policija odjedanput legitimirat i tražit osobne? Hoće li Torcida Brač skuplje plaćat ulaznice na Poljudu od Torcide Split jer dolaze na događanje u Splitu iz jednog drugog mjesta? Kako ćete diferencirati dnevne poslovne migracije od jednodnevnih turističkih dolazaka, hoće li Solinjani koji svaki dan idu u Split na posao biti u riziku da ih se smatra jednodnevnim turistom? Ministrica mi je ovdje dala drugačiji odgovor, da će to biti isključivo organizirana putovanja. Pa nije ni to baš jednostavno jer onda to znači da će turističke agencije koje rade organizirane jednodnevne izlete morati povećati cijenu svojih usluga. A ja iskreno više osim školskih izleta ni ne znam tko koristi turističke agencije za putovanja unutar vlastite zemlje. To ljudi sve već više-manje rade sami tako da naplata na takav način ne bi ni mogla bit velika, a povećavanjem njihovih cijena imat će još i manje klijenata što znači da će s vremenom nestati opcija da se na takav način takav doprinos uopće i naplaćuje. To je malo nezgodno. Mislim nemojte me krivo shvatiti smatram ovo dobrom inicijativom. Brojni europski gradovi imaju nešto slično, ali su to bolje izregulirali. Ovo ovako kako je predloženo izgleda kao da je nekome palo na pamet, netko drugi je to tu ubacio, ali nitko nije promislio malo konkretnije o načinu provedbe te mjere. Ako smo već napokon krenuli u strateško promišljanje o turizmu u RH onda hajdemo to napraviti temeljito i odgovorno, a ne površno s popisom lijepih ali neprovedivih intencija. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Dario Hrebak. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici, poštovana ministrice sa suradnicima. Danas imamo ovdje na raspravi Zakon o turizmu. Iako u početku same rasprave nismo baš dobro krenuli, puno je tu bilo politikanstva, puno je bilo sve više tema samo najmanje je bila tema turizma na dnevnom redu. Ali nekako kako dan odmiče tako doista idemo raspravljati o onom što je jako bitno, što je važno, što je važno za razvoj turizma. Naime, pred nama se nalazi zakon koji je prvi ovakav koji se donosi u modernoj Hrvatskoj. Uvode se brojne izmjene u načinu upravljanja turizmom, a u skladu je sve naravno sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti jer da nije ne bismo mogli povući i određena sredstva. Dakle i sam zakon je morao biti usklađen sa svim onim stvarima koji su vezani uz indikatore i način korištenja sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a upravo kad govorimo o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti moramo jednostavno istaknuti da od kad je Hrvatska dio EU, a dakle više od 10, 12 godina već mi nikada nismo dobili sredstva, nikad nismo koristili sredstva upravo iz EU fondova kako bismo razvijali turizam. Netko će reći da to nije bilo potrebno, netko će reći da je turizam i ovako bio dovoljno jak. Međutim, evo ministrice treba pohvaliti da upravo sa vama na čelu je Hrvatska dobila otprilike negdje gotovo 300 milijuna eura vrijednu omotnicu otprilike pola za privatni sektor, pola za javni sektor. Zašto to naglašavam? Otprilike 20% hrvatskog proračuna, 20% našeg udjela u BDP-u čini upravo turizam htjeli mi to priznati ili ne to je činjenica. Ja bih osobno volio da to nije tako. Više bih volio da to bude ne znam IT sektor ili neke visoko tehnološke grane, međutim to je tako. Dakle, imamo turizam i usprkos tome što mi razvijamo određene grane mi od turizma realno gledajući živimo. E sad, mi smo došli do određenog po mom mišljenju određenog plafona vezano za turizam. Mi ne možemo si više priuštiti a da imamo održivi turizam ne znam kakve rekorde obarati iz godine u godinu u smislu broja ljudi koji dolaze u našu zemlju, koji žele ovdje provesti svoje godišnje odmore, koji žele uživati u Hrvatskoj, a s druge strane vidjeli smo prije dvije godine što se događalo i u nekim našim našim jako turistički razvijenim regijama gdje je jednostavno taj cjelokupan sustav je postao neodrživ što zbog vode, što zbog nekih drugih stvari prenapučenosti itd. I mislim da je to dobro da danas razgovaramo i u kontekstu ovog zakona. Zakon puno stvari novih uvodi. Zakon ide upravo u smjeru tog održivog turizma o kojem sam i namjerno htio govoriti. Zakon definira uloge ključnih dionika u razvoju turizma, sustava praćenja analize podataka, uspostavu sustava poticanja praćenja analiza ulaganja, definiranja pokazatelja osiguravanja i održivosti turizma. Dakle, jedan strateški pristup što je u redu. Naglasak je na isto tako i na delegiranju odgovornosti za vođenje turističke politike sa države na lokalnu razinu. Isto tako smatram da je u redu. Smatram da i gradonačelnici i župani i načelnici općina, direktori turističkih zajednica trebaju puno jače preuzeti i svoj dio odgovornosti u razvoju samoga turizma. Nadam se da će biti prostora da malo i više saznamo i o višegodišnjem financijskom okviru i kakva sredstva nas očekuju tamo u jačanju pogotovo javne turističke infrastrukture. Zašto govorim o javnoj turističkoj infrastrukturi? Zato što lako je razvijati turizam na Dalmaciji, jer mi znamo da svi znaju za ljepote Hrvatske u Dalmaciji. Ali mi moramo razvijati cjelogodišnji turizam i tu pogotovo vidim ulogu našu o kojoj ću govoriti malo više u drugom dijelu govora, dakle a vezana je uz razvoj kontinentalnog turizma. Sustav satelitskih računa održivog turizma zbog velikih razlika u turističkoj razvijenosti hrvatskih regija izradit će nacionalni regionalni i županijski računi. Sve pohvalno. Mislim da je to dobro za bolje praćenje upravo tog održivog turizma. Zakonom se uspostavljaju i nove obveze turističkih zajednica. Kao što sam rekao ovlasti lokalne i regionalne samouprave isto tako pohvalno. Definira se upravljanje destinacijom, ali dolazimo i do onoga što je dobro, dakle državni poticaji, porezne olakšice neće se naplaćivati zakup državne imovine. Smatram da je dobro da potičemo poduzetnike koji se žele baviti turizmom. Isto tako investitori u državnu imovinu najmanje vrijednosti od tri milijuna eura 10 godina bit će oslobođeni od plaćanja zakupa i poreza na dobit. U zamjenu se traži ulaganje u visini od najmanje 50% procjene tržišne vrijednosti neaktivne državne imovine koja se uzima u zakup. Mislim da su dobro upravo ti sustavi poticanja. Mislim turizam je jedna od grana gospodarstva u RH koja nikad država do sada ako se ne varam nije subvencionirala na ovakav način, mislim da je to dobro. I nadam se samo da ćemo u prijedlogu zakona i da ćemo čuti i neke dodatne informacije da li će na neki način prednost upravo u tom subvencioniranju imati upravo taj kontinentalni turizam zato što smatram da ne znam koliko će biti dobro da podupiremo, potičemo upravo tamo gdje ne trebaš nikakve poticaje davati, jer ionako se stvara sam od sebe zbog već i tradicije, zbog prirodnih ljepota i bogatstava. Mislim da prvenstveno treba imati prioritet upravo na tom sjeveru Hrvatske, jer i sjever Hrvatske isto tako ima određene turističke potencijale koje treba njegovati, treba ih razvijati, treba ih poticati. Projekti od posebnog značaja za razvoj destinacija, dakle imamo planove upravljanja destinacijom, isto tako mislim da je to dobro. Financirat će se iz Fonda za turizam. Volio bih malo više čuti o Fondu za turizam da dobijemo tu neke dodatne još informacije. I sada bih krenuo na ono što mene naravno kao zastupnika koji dolazi upravo iz tog dijela Hrvatske, a čuli smo danas da u jutarnjim, u jutarnjoj raspravi je dominirala tema kontinentalnog turizma i stalno već 10 godina i više slušam o toj priči kontinentalnog turizma. Međutim, kontinentalni turizam se doista u zadnjih nekoliko godina počeo puno ozbiljnije razvijati nego prije dosad. Mahom je to bilo i zbog privatnih investicija koje su se odvijale upravo u tim zapuštenim krajevima koji opet imaju neke svoje i neke svoje prednosti i možda se kontinentalni turizam htjeli mi priznati ili ne možda se najviše počeo razvijati upravo tijekom Covida jer su ljudi tražili izolacije, ljudi su tražili neka mjesta gdje će uživati u prirodnim ljepotama, a koja će biti udaljena od većih središta. I ja tu vidim doista za razvoj kontinentalnog turizma jako važan segment upravo zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam počinje upravo na stupovima kao što su lječilišni turizam dakle toplice, cijela kontinentalna Hrvatska vidimo sad evo i ministar gospodarstva se pohvalio neki dan kako su se pojavili investitori koji će ulagati u geotermalne elektrane, dakle neosporno je da mi toplu vodu imamo. I mene osobno zanima osim ovog ulaganja u toplice kako da mi upravo taj lječilišni segment unaprijedimo, kako da sve te dobre projekte koji postoje, za koje znamo da postoje da ih izgradimo i da doista iskoristimo tu mogućnost koja nam je dana da upravo putem lječilišnog turizma da izgradimo i sve one popratne objekte koji će to, koji će koristiti upravo te usluge iz zdravstvenog i lječilišnih kapaciteta da se doista u punom smislu riječi podjednako na području cijele Hrvatske počne razvijati zdravstveni turizam, lječilišni turizam, wellness turizam i da doista Hrvatska može s punim pravom reći da sve više ide upravo u tom smjeru turizma 365 dana u godini. U Mađarskoj znamo da su toplice praktički Mađarska nema more, a ima dosta jak upravo taj turistički segment koji se bazira na upravo wellness, lječilišnom i zdravstvenom turizmu i mislim da u tom smjeru upravo treba ići i Hrvatska. zakon definitivno donosi dosta novih stvari. On je baziran upravo na ovoj zelenoj, održivoj priči. Mislim da je to dobro. Mislim da je to definitivno korak koji ide prema naprijed, ali mi sad moramo ovaj tempo koji je dobar, koji je dobro zacrtan, koji se bazira upravo na ulaganju europskog novca što kroz NPO, što kroz višegodišnji financijski okvir mislim da taj tempo u idućih 10-ak godina trebamo i dalje pratiti kako bismo stvarno ne samo na riječima nego kako bismo doista počeli razvijati puno ozbiljnije upravo ovaj segment kontinentalnog turizma na sjeveru Hrvatske koji može biti definitivno zelen. Kada u tom, cjelokupnoj priči dodamo još i lokalnu proizvodnju hrane, zdrave svježe hrane i kada joj pridodamo upravo ovaj dio geotermalnog potencijala koji sjever Hrvatske ima mislim da kontinentalni turizma može biti puno uspješniji nego što je danas, a može sigurno se mjeriti i sa turizmom na moru jer realno gledajući turizam na moru ćemo teško razviti 365 dana u godini, ali kontinentalni turizam uz dobre uvjete, uz dobra ulaganja, uz dobru viziju mislim da može definitivno se jednako dobro razviti kao što je to i turizam u samoj Dalmaciji odnosno u samom jugu Hrvatske. U svakom slučaju ministrice podrška našeg kluba će biti tu sigurna. Evo, nadam se da ćemo dobiti i odgovore i na ovih još nekoliko pitanja. Zakon za nas ima prolaznu ocjenu. Mislim da ide u dobrom smjeru i evo ja se samo nadam još da ćemo iskoristiti sva ova sredstva koja su nam dana na raspolaganje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, iz višegodišnjeg financijskog okvira kako bismo doista sve ove dobre projekte koje su jedinice lokalne samouprave pripremile, napravile, da doista svi ti projekti i prođu i da sa njima razvijemo cjelokupnu turističku priču Hrvatske. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovana gospođo tajnice, poštovana gospođo ministrice s kabinetom, dakle da izbjegnemo prepucavanja po bilo kakvoj političkoj liniji eto pokušat ću biti konkretan i navesti nam i vama budući da je prvo čitanje neke stvari koje bi svakako u ovom periodu do drugoga čitanja u samom zakonu trebalo doraditi i izmijeniti i izbaciti ili nešto novo ubaciti. Budući da je ovo krovni zakon u turizmu stvari u njemu moraju biti precizne i jasno definirane pa makar ponekad zvučalo i kao tjeranje maka na konac. Počet ćemo do Članka 6. koji definira dionike u turizmu, pa čitamo da su dionici u sustavu turizma pravne osobe, obrtnici i druge fizičke osobe, organizacije za upravljanje destinacijom i onda iza vidimo ovu stavku 2. tko su dionici u sustavu upravljanja turizmom. Ne vidim nigdje turističke zajednice. Jesu li to organizacije za upravljanje destinacijom ili nisu ali ne vidim baš turističke zajednice, pa bi lijepo molio da se to

Čini ga predsjednik Vlade RH, pa čelnici tijela državne uprave nadležne za turizam, dakle u ovom slučaju poštovana gospođa ministrica itd., itd. tu su mnogi unutra osim naravno činjenice da opet moramo pitati mora li baš politika uvijek sve. Politika, politika, politika kad u nešto previše miješate politiku onda na koncu dobijete politički zakon. Odluku o imenovanju vijeća donosi Vlada RH. Način na koji trenutno vlada znate i sami da je poprilično jednomisleći pa će onda očigledno i sastav vijeća za upravljanje razvojem turizma biti jednomisleći. No, to je nažalost eto samo proceduralna primjedba koja nema niti će imati nikakvu razumnu primjenu u zakonu. No, upozorio bih na čl. 11 u kojem se definira osnivanje znanstvenog i stručnog savjeta u kojem bi po st. 2 trebali biti predstavnici akademske zajednice, predstavnici strukovnih udruga i cehova, socijalnih partnera, poslodavaca, komora i znanstvenih instituta pa bi molio da se u čl. 11 promijeni st. 5 koji za sada glasi, za svoj rad u vijeću članovi vijeća ne primaju naknadu. Ja bih zamolio da se ovdje ipak stavi, za svoj rad u vijeću, članovi vijeća primaju naknadu jer ne mogu razumjeti zašto bi predstavnici akademske zajednice, visokoobrazovani stručnjaci iz područja turizma, ekologije, prostornog planiranja, bilo čega, koji bi bili uključeni u znanstveni i stručni savjet, svoj posao radili besplatno. Nema ništa besplatno na ovome svijetu, a kamoli savjeti vrhunskih stručnjaka, posebno predstavnika akademske zajednice i ostalih. način primanja naknade se uvijek može regulirati određenim pravilnicima koje će u određenom roku donijeti ministrica u ovom slučaju. Čl. 13 kaže nam što je i kako se definira indeks turističke razvijenosti odnosno ne kaže nam kako se definira budući da se kaže da će i to biti riješeno nekim naknadim pravilnikom, no zamolio bih, rekao sam već, budući da je ovo krovni zakon, da mora definirati sve u st. 2, prema indeksu turističke razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se razvrstati u kategorije 1, 2, 3, 4, 5 i 0, molio bih da se ipak doda, radi lakšeg razumijevanja ono što se često vidi u tekstovima, pri čemu je 1, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa najvišim indeksom, a nula sa najvišim. Mislim da to u tekstu koji teži k tome da bude precizan i krovni tekst svakako mora biti upisano. Otići ćemo dalje do čl. 14 koji definira pokazatelje održivosti destinacije. Ono što su mnoge kolegice i kolege prije mene, a i što će kolegice i kolege poslije mene reći jest, sagledajmo realno stanje u u turističkim zajednicama u Hrvatskoj, kako na obali, tako i na kontinentu, znamo i sami, u turističkim zajednicama vlada ozbiljna kadrovska podkapacitiranost, kratko i jasno, nema dovoljno ljudi. E sad, ove pokazatelje održivosti destinacije opet vidimo treba raditi turistička zajednica koja mora pratiti, da ih sad sve ovdje ne nabrajam, ali tu su, između ostalog i upravljanje vodnim resursima, gospodarenje otpadnim vodama, gospodarenje otpadom, zaštita bioraznolikosti, održivo upravljanje energijom, ublažavanje i prilagodbe klimatskih promjena, pa kako će to pratiti i kojim instrumentima jedna turistička zajednica u kojoj sjede jedna ili dvije osobe, a to vam je u najčešćem slučaju osnovni kadrovski postav jedne turističke zajednice u manjim mjestima Hrvatske, prvenstveno i poglavito kontinentalnog dijela Hrvatske. Dakle smatram da ovdje u čl. 14 treba puno, puno opširnije opisati tko sve prati te pokazatelje, je li to turistička zajednica sasvim sigurno ne može sama. Onda idemo do čl. 18, izračun prihvatnog kapaciteta. Budući da smo čuli od poštovane gđe ministrice da zakon neće djelovati retroaktivno, stečena prava neće se dirati, onda idemo postaviti konkretno pitanje na osnovu čl. 18. st. 2. Prihvatni kapacitet destinacije jest broj turista koji mogu posjetiti turističku destinaciju u isto vrijeme. Dakle, kratko i jasno, koliko ih, recimo, može doći na slapove Krke dole na onaj prihvatni plato u jednom prijepodnevu, ne uzrokujući pritom zakon kaže, neprihvatljive poremećaje fizičke, gospodarske i sociokulturne okoline, kratko u jasno, gužvu te smanjenje u zadovoljstvu posjetitelja. E dakle, idemo sad se podsjetiti da svakoga ljeta u priobalnim gradovima čim nahrupi malo više turista imamo gotovo pa ekološke katastrofe koje se prvenstveno sastoje od izlijevanja fekalnog otpada ili na same plaže ili jednostavno na nedovoljnoj dubini mora pa imamo i onečišćenje mora i izuzetno tešku situaciju. Naravno, jer Jadran je poznat po svojim plažama od kojih mnoge, mnoge, mnoge imaju plave zastave i time se opravdano dičimo. kako ćemo izračunati prihvatni kapacitet ako ne smijemo, kako je rekla ministrica, dirati stečena prava? Dakle ne smijemo nikome oduzeti dozvolu za apartman, nikom oduzeti dozvolu za mali obiteljski hotel, nikom za restoran odnosno sve ono iz čega se slijevaju raznorazne otpadne vode i putuju, a gdje drugdje nego u Jadran. u Jadran. Očigledno nikako ne možemo u toj računici, u toj jednadžbi djelovati na varijablu x odnosno broj smještajnih jedinica, budući da ga ne smijemo dirati nego samo možemo smanjivati odnosno zabranjivati otvaranje novih. Dakle varijablu x ne možemo smanjiti, a zakonom ovim i u budućnosti ne želimo napumpati odnosno povećati, pa šta onda moramo? Onda je ovdje trebalo pisati da bi se u izračunu prihvatnog kapaciteta svakako trebalo staviti u obzir i da jedinica lokalne samouprave kroz neke planove koje donosi, prvenstveno naravno pri tome govorim o širenju komunalne infrastrukture, može na neki način proširiti prihvatni kapacitet određene jedinice lokalne samouprave u budućnosti budući da se onaj smještajni dirati ne smije. Čl. 19 nam govori o integriranom informacijskom sustavu turizma, kao i uvijek kada govorimo o informatici u hrvatskoj javnoj upravi, moramo se naravno, uvijek zapitati hoće li funkcionirati. Iskreno se nadamo da hoće, no ono što ovdje vidimo da imamo mnoge alate ovdje, od središnjeg turističkog registra, elektroničnih postupa registracije, e-Usluga, sve je to odlično, no primijetio sam jednu stvar koja bi vam dosta pomogla prilikom donošenja i strateških dokumenata i ostalih izračuna koji se spominju u ovom Zakonu pa možda da dodate st. 5 da se podaci iz istog tog integriranog informacijskog sustava turizma mogu ili čak moraju koristiti u izradi strateških dokumenata i ostalih dokumenata, planova i strategija koje ovaj Zakon propisuje. Idemo do čl. 24. uloga turističke zajednice u upravljanju destinacijom. St. 1., uloga turističke zajednice u upravljanju destinacijom je planiranje i provedba mjera turističke politike, razvoj destinacije i praćenje ostvarenih ciljeva. Budući da mi planiranje nije dovoljno precizno, planiranje može bit apsolutno svašta, lijepo bi molio da se u čl. 24. doda da je uloga turističke zajednice u upravljanju destinacijom planiranje, osmišljavanje i provedba mjera turističke politike, na taj način je li ćemo jasno dati do znanja da su oni koji rade u turističkoj zajednici i ljudi koji osmišljavaju turističke politike, između ostalog znamo i sami koliko je stvaranje novih turističkih proizvoda, raznih, raznih štruklijada, bučijada, fišijada ustvari često produkt jedne ili više osoba koje sjede u nekoj turističkoj zajednici, na nekim sastancima, pa razmišljaju ljudi idemo nešto napraviti, to se zove naime osmišljavanje turističke politike i naravno samog turizma u njihovom kraju. Onda idemo dalje, čl. 25., plan upravljanja destinacijom. Ovdje imamo uvijek onaj problem javnog savjetovanja, vidimo da javno savjetovanje ne funkcionira ponekad baš najbolje, čak ni kada se radi o javnom savjetovanju vezanom uz saborsko donošenje zakona, a turistička zajednica mora provest javno savjetovanje, na drugi primjeren način kaže zakon osigurati sudjelovanje lokalnog stanovništva u postupku donošenja. Molim lijepo, ovo je jako široko napisano što je javno savjetovanje, oće li direktor turističke zajednice ić na peškariju ili će ić pa bude tamo pitao ljude, molim da se taj st. 7. puno, puno, puno kvalitetnije napravi. St. 9., plan upravljanja destinacijom dostavlja se na prethodnu suglasnost predstavničkom tijelu jedinica odnosno lokalne odnosno područne regionalne samouprave, dakle plan upravljanja destinacijom mora i treba dobiti suglasnost predstavničkog tijela, dakle općinskog, gradskog ili bilo kakvog već vijeća, što je sasvim okej, no postavlja pitanje ovdje treba u st. 9. ugraditi i opciju da ponekad zbog, idemo to tako reći, šarolikog sastava općinskog ili gradskog vijeća i nekakvog nadglasavanja, podglasavanja i preglasavanja, plan upravljanja destinacijom ne dobije suglasnost predstavničkog tijela. Zakon to ovdje ne definira, molio bi da se u st. 9. svakako ugradi mogućnost da plan upravljanja destinacijom ne dobije odnosno što se radi ako se ne dobije suglasnost predstavničkog tijela, šta ćemo onda? Onda pada cijela priča plana upravljanja destinacijom, dakle predvidjeti da se plan upravljanja destinacijom može upotrijebiti iz nekog možda prošlog vremenskog perioda budući da ovo može stvoriti pravnu rupu, nemamo plan upravljanja destinacijom i što ćemo onda uopće raditi. Turistički ekološki doprinos, svakako ću se naravno i ja zapitati na odnosno osvrnuti na izuzetno šturu, praktički nepostojeću definiciju pojma „jednodnevni turisti“. To pretpostavljam da su jednodnevni turisti oni koji recimo dođu u Trakošćan i kupe ulaznicu za razgledavanje dvorca, to je sasvim sigurno jednodnevni turist i onda će ta turist i onda će ta JLS očigledno donijeti odluku, jel to tako ovdje piše da se uvodi turistički ekološki doprinos, pa će cijena ulaznice malo porasti, pa će onda JLS, kako ovdje piše, sredstva tako prikupljenim turističkim ekološkim doprinosom koristiti za smanjenje negativnih utjecaja turizma na okoliš i klimu, prostor i za mjeru očuvanja okoliša i prirode. Molio bih predlagatelja u čl. 32. st. 4. dodati na osnovu kojih projekata, na osnovu, znači ovdje mora pisat na osnovu postojećih projekata koje će donijeti neka, neko općinsko ili gradsko vijeće ili županijska skupština, dakle ne vidim uopće na osnovu kojih projekata, pa to mora ovdje pisati da znamo što će se odnosno kako će se taj novac trošiti. Čl. 37., državne potpore, kriterij st. 2., kriterij za dodjelu potpore i indeks turističke razvijenosti području na kojem se provodi projekt ulaganja. Zamolio sam i ministricu da shvati, okrenimo tu kotač naopako, dakle kriterij za dodjelu potpore, što veće potpore bi trebao biti što niži indeks turističke razvijenosti jer ćemo u protivnom stvoriti želju ulagatelja investitora da ulažu samo tamo gdje je indeks turističke razvijenosti visok, pa ćemo stvoriti još veći, a onda će nas hop zaustaviti plan upravljanja destinacijom, pa kako ćemo onda, niko onda neće htjeti odnosno po zakonu moći ulagati. Napišite ovdje da tzv. ITR, indeks turističke razvijenosti mora biti prednost pri dobivanju odnosno dodjeli potpore, što niži indeks to je naravno i veća šansa odnosno pravo da se dobije potpora. Isti taj čl. 38. st. st. 1. podst. a, zamolili smo to u ime kontinentalnog turizma, smanjiti cenzus iz podst. a, na početno ulaganje, ovdje piše 150 tisuća eura smanjiti na 50 tisuća budući da je to na kontinentalnom turizmu za otvaranje nove ekonomske djelatnosti jedna ozbiljna investicija. Imamo još ustvari jako, jako, jako puno toga. Za kraj bi samo rekao korisnik državne potpore, rekla je ministrica, mora imat pravnu osobnost u RH. Ovdje svakako dodati čl. 40. st. 10., pravna osoba registrirana u RH minimalno 3.g. kako bi mogla ostvariti pravo na dodjelu državnih potpora jel u protivnom naravno neko dođe, otvori firmu izvana u Hrvatskoj i sutra može dobiti novac. Ostatak u izlaganju pojedinačnom, hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada su me zamolili da iz tehničkih razloga napravimo jednu kratku stanku, pa ćemo ovaj nastaviti u 14 i 40 budući da nešto informatika treba riješiti.